Tere hommikust, head kolleegid! Kell on 10, alustame Riigikogu täiskogu VII istungjärgu 16. töönädala teisipäevast istungit. Nüüd on nagu ikka võimalik üle anda eelnõusid või arupärimisi.

Austatud kolleegid! Sotsiaaldemokraatlik Erakond on alati välja pakkunud olulisi tööjõuturgu puudutavaid reforme ja nii ka sel korral oleme valmistanud ette ühe äärmiselt tähtsa eelnõu, mis näeb ette seda, et turvatöötaja või valvetöötajana saaks töötada ka 18‑aastane isik. Nimelt, te ilmselt ei teagi, et praeguses seaduses on seatud see piir 19. eluaasta juurde. Meie turvaettevõtetel on suur tööjõupuudus, samal ajal võib olla noori, kes sooviksid asuda turvatöötajana või valvetöötajana tööle, aga neil ei ole võimalik seda teha, sest seaduses on täiesti põhjendamatu nõue, et seda ametit saab pidada alates 19. eluaastast.Omal ajal, kui Riigikogu selle seadustas, põhjendati seda sellega, et no ei saa ju inimene otse keskkoolipingist minna tööle kuskile valvetöötajaks, näiteks öösel mõnda ladu valvama. See põhjendus muidugi ei ole asjakohane, inimene võib ju Eestis keskkooli lõpetada ka 19‑aastaselt, 20‑aastaselt või koguni 46‑aastaselt. Nii et selle suure ebaõigluse ja tööjõuturgu moonutava asjaolu muutmiseks oleme me põhjalikult asja läbi töötanud ja valmistanud ette eelnõu, mis on digitaalselt üle antud ja näeb ette turvaseaduse muutmise. Ma väga loodan, et see on üks nendest eelnõudest, mis pälvib siin saalis vähemalt sama konsensusliku ja laiapindse toetuse, nagu on pälvinud peretoetuste tõstmine. Ma tänan teid kõiki tähelepanu eest!

Hetkel registreeris enda kohaloleku 74 Riigikogu liiget. Läheme tänase päevakorra läbivaatamise juurde. Esimene päevakorrapunkt on Eesti Panga 2021. aasta aruanne, mille esitab meile Eesti Panga president Madis Müller. Selle ettekande juures on meil kord selline, et kõigepealt on Madis Mülleri ettekanne 20 minutit. Seejärel on igal Riigikogu liikmel

Austatud Riigikogu aseesimees! Riigikogu liikmed! Kord aastas on Eesti Pangal kohustus ja võimalus Riigikogu ees oma tegevusest aru anda. Täna tahangi anda teile ülevaate Eesti Panga läinud aasta olulisematest tegevustest. Räägin ka euroala ja Eesti majanduse tervisest ning pean kohe tõdema, et eelmise aasta kokkuvõtete tegemise ajaga [võrreldes] on olukord tegelikult tänaseks jõudnud juba päris oluliselt muutuda. Eriti kehtib see näiteks hinnatõusu puudutava ja selle väljavaate Läinud aastal oli keskpankadel eeldus, et koroonaviiruse pandeemiast jõudsa toibumisega kaasnenud kiirenenud hinnatõus peagi taltub, kui ettevõtted kohanevad, tarneahelad saavad jälle tööle ja elu naaseb tavarütmi. Venemaa vallandatud sõda Ukrainas on need ootused aga kummutanud. Energiakandjate ja teiste toormete hinna tõus on veelgi hoogu juurde saanud ning sõja ja sanktsioonide tõttu tarneahelate taastumine viibib.Räägingi kõigepealt rahapoliitikast, mis on keskpanga peamine tööriist hinnatõusu ohjeldamiseks. Stabiilne ja väike hinnatõus on keskpanga peamine eesmärk, sest see aitab kaasa meie majandusliku heaolu pikaajalisele kasvule. Kuna Eesti on euroala riik, siis on Eesti Panga üks olulisimaid rolle ühise rahapoliitika kujundamine koos teiste euroala keskpankadega. Läinud aastal kirjeldasin teile siinsamas, kuidas Euroopa Keskpank pandeemiakriisi puhkedes kiiresti ja väga jõuliselt reageeris, et ärevusse sattunud turud maha rahustada ja tagada jätkuvalt mõistlikud laenutingimused ettevõtetele, majapidamistele ja ka valitsustele. Käivitasime selleks erakorralise võlakirjade tugiostude programmi ja pakkusime kommertspankadele erakordselt soodsate intressimääradega laenu, et pangad omakorda selle raha majandusse edasi saaksid laenata. Ka Eesti valitsus sai madalatest intressimääradest kasu, kui võlakirjaturgudelt võeti laenu, et kriisiajal majandust toetada. Seda oli Eestil tänu euroalasse kuulumisele ja Euroopa Keskpanga erakorralistele toetusmeetmetele võimalik teha tõesti väga soodsatel tingimustel. Praeguseks on euroala majandus pandeemiakriisist taastumas ja kiire hinnatõusu tingimustes ei ole senised majandusaktiivsust ja seeläbi ka hinnatõusu ergutavad meetmed keskpanga poolt enam kohased.Ka miinusmärgiga intressid on varsti ajalooks saamas. Eesti laenuvõtjateni jõuab see mõju järk-järgult euribori, intressimäärade tõusu kaudu. Toon näite, mida see tähendab ühe keskmise kodulaenuvõtja jaoks. Eelkõige puudutab Eesti inimesi kuue kuu euribor, mis selle aasta alguses oli veel umbes –0,5%, kuid läheneb nüüd kiiresti nullile. Kodulaenu kuumakset hakkab euribori tõus mõjutama miinusest väljasaamisel. Näiteks kui laenu suurus on 100 000 eurot ja tagasimakse tähtaeg 25 aastat, siis iga protsent euribori tõusu tähendab kuise laenumakse suurenemist umbes 50 euro võrra. See ei too veel kaasa märkimisväärseid probleeme, sest pangad järgivad laenu andmisel Eesti Panga reegleid ning hindavad ja arvutavad, et laenuvõtja saaks hakkama ka palju kõrgema intressimääraga. Paratamatu on aga fakt, et laenumaksete suurenemisel jääb inimestel vähem raha kätte muudeks kulutusteks. Me keskpangana oleme juba aastaid rõhutanud, et ülimadalad intressimäärad ei kesta igavesti ja pikaajalisi laene võtvad inimesed peaksid hindama oma suutlikkust laenu tagasi maksta ka kõrgemate intressimäärade korral. See tõehetk on nüüd kätte jõudmas. Kuigi tegelikult peame tõdema, et pärast esimest intressimäärade tõstmist keskpanga poolt on intressimäärad ajaloolises võrdluses jätkuvalt väga madalad. Siiski on põhjust lähiaastatel eeldada Eesti inimeste sissetulekute suhteliselt kiire kasvu jätkumist. See omakorda teeb tulevikus varasemalt võetud laenude teenindamise lihtsamaks. Kokkuvõtvalt, keskpank on rahapoliitika tuge majandusele vähendamas.Lisaks rahapoliitikale, mida me teeme euroalal ühiselt, vastutab Eesti Pank Eesti riigis finantssektori stabiilsuse eest. Sellega on seotud muu hulgas nõuded, mida me kehtestame finantssektorile. Kui pandeemia puhkes, siis kärpisime ühe kriisiabinõuna kommertspankadele kehtestatud süsteemse riski kapitalipuhvri nõude nullini. Selle sammuga vabanes pankade jaoks 110 miljonit eurot kapitali, mida nad oleksid saanud vajadusel kasutada võimalike laenukahjumite katmiseks ja ka uute laenude väljastamiseks. Pandeemiakriisi mõju jäi aga õnneks Eestis kardetust väiksemaks ja pangad on püsinud tugevad. Nii saime otsustada, et võime selle leevenduse lõpetada ja taastada puhvrinõude, ehk ka siinkohal oleme tasapisi keskpanga poliitikat karmistamas. Lisaks jälgisime tähelepanelikult kinnisvaraturul toimuvat. Meie arvates oli näiteks samm õiges suunas, et KredExi käenduse tingimused läinud aastal üle vaadati ja neid täpsustati. Leiame, et sellega on riiklik toetus esimese kodu ostjatele senisest paremini sihitud. Nüüd aga ülevaatlikult muudest Eesti Panga tegemistest, mida võiks esile tõsta. Uuendasime läinud aastal Eesti Panga strateegiat. Meie põhiülesanded on küll kehtestatud seadusega, kuid see jätab siiski alati ruumi ruumi otsustada, milliste valdkondade arendamisse lähemal ajal just eriti panustada. Seekord oli meie strateegias suurim muutus kestliku arengu temaatika lisandumine. Hakkasime hindama ja jälgima meie investeeringute süsinikujalajälge eesmärgiga seda edaspidi vähendada. Sama sihi seadsime endale ka organisatsioonina. Me püüame vähendada energiakulu, toimetada igas mõttes säästlikumalt ning muudame selleks mitmeid seniseid harjumusi. Kestlikkuse valdkonda jääb ka Eesti Panga ettepanek kaaluda lahendusi, mis vähendaksid vajadust keskpangal emiteerida ühe‑ ja kahesendiseid münte. Nimelt, toodame neid Eesti Pangas igal aastal juurde kümneid tonne ja see on keskkonnale päris tõsine koormus. Teil on Riigikogus seadusandjatena võimalus viia ümardamisreeglite kehtestamisega nende väikese nimiväärtusega müntide emiteerimise vajadus miinimumini. Oleme Eesti Panga poolt teemat üleval hoidnud ja ma loodan, et leiame siin lähitulevikus koos hea lahenduse. Kui me igal aastal paiskame ringlusse kümneid tonne münte, mida inimesed üldiselt maksmisel ei kasuta, on ühiskonna vaates tegu lihtsalt raiskamisega. Eriti läinud aasta teisest poolest on Eesti Panga jaoks prioriteet kõik see, mis puudutab kriisiolukordadeks valmistumist. Keskpank vastutab Eestis muu hulgas selliste elutähtsate teenuste nagu maksete ja sularaharingluse tõrgeteta toimimise eest. Koos kommertspankadega oleme teinud mitmesuguseid õppusi, et välja selgitada, kuidas talitluspidevust veelgi paremaks teha. Näiteks maksete puhul mängisime läbi erinevaid andmesidekatkestuse olukordi. Meie eesmärk on tagada, et pankadevahelised arveldused toimiksid vähemalt korra päevas ka olukordades, kus puudub juurdepääs üleeuroopalistele maksesüsteemidele. Samuti vastutab Eesti Pank sularaha piisava kättesaadavuse eest. Võimaliku suurema nõudluse puhuks on meil olemas nii oma varu kui ka võimalus keskpanga sularahavarusid kiiresti täiendada. Samuti oleme täpsustanud koostööd riigikassaga puhuks, kui elektroonilised kanalid ei toimi ja valitsus vajab maksete tegemiseks sularaha. Need on vaid mõned värskemad näited. Mõistagi oleme jätkanud tegevusi, mis on seotud Eesti Panga infosüsteemide tugevdamise ja turvalisuse parandamisega. Maksete valdkonnas lõppes meil eelmisel aastal üks eriprojekt, mida tegime koos ettevõttega Guardtime ja mis puudutas digieurot. Testisime selle projektiga, kas Eesti digiriigi aluseks olev tehnoloogia võiks sobida ka niinimetatud digitaalse keskpangaraha alustehnoloogiaks. Leidsime, et tehniliselt oleks see võimalik, aga nüüd jätkuvad arutelud Euroopa Keskpanga tasandil. Eesti Panga kui nõuandja rollis oleme jätkanud regulaarseid kohtumisi valitsuse ja Riigikogu liikmetega. Oleme alati valmis arutama majanduse olukorra ja kõigi Eesti Panka puudutavate teemade üle nii Riigikogu komisjonide kui ka fraktsioonidega. Lisaks oleme jätkanud avalike seminaride korraldamist, et pakkuda aruteluplatvormi ühiskonna ja majanduse vaates olulistel teemadel, nagu kriisist tugevamana taastumine või olukord tööturul. Eesti Panga põhisõnumid või soovitused tulenesid mullu suuresti sellest, et Eesti majandus sai pandeemiakriisist üle palju kiiremini, kui esialgu arvati. Nii tekkis olukord, kus täiendavat stiimulit riigi poolt ei olnud enam nii ulatuslikult vaja. Üks põhisoovitusi oli seega seada riigi rahanduses kurss eelarve puudujäägist väljumisele. Ka praegu on meie arvates muret tekitav see, et Eesti riigi tulude ja kulude vahe on riigieelarves juba püsivaks kärisenud. Paar sõna ütlen ka statistika kohta, mis on meile oluline valdkond. Eesti Pank on Statistikaameti kõrval Eestis teine riikliku statistika koostaja. Eelmisel aastal hakkasime avaldama ka täiendavat intressimäärade statistikat ja hoiu-laenuühistute statistikat, mille vastu on olnud päris suur huvi. Aga niipalju siis kokkuvõtvalt meie igapäevasest tegevusest. Järgnevalt peatun pikemalt meie arusaamal sellest, milline on seis välismaailma ja Eesti majanduses ning millised on väljavaated. Koroonakriisist taastumine maailmas jätkub, kuid Venemaa kallaletungi tõttu Ukrainale sattusime silmitsi uue kriisiga. Rääkimata inimlikust tragöödiast on selle mõjul veelgi kiirenenud energiahindade tõus, mis ilmnes juba läinud aastal, kui pakkumine nõudluse kiirele taastumisele järele ei jõudnud. Tegelikult oli juba eelmisel aastal näha, et Venemaa vähendas Euroopas hoitavate gaasivarude mahtu, mis oli samuti oluline tegur energiahindade kallinemisel. Sõja vallandumine tänavu veebruaris koos järgnenud sanktsioonidega andis uut hoogu energia ja erinevate toormete hinna tõusule. Ka toit kallineb. Ukraina ja Venemaa on mõlemad olulised põllumajandustoodete eksportijad. Inflatsioonisurvet maailma majanduses lisavad Hiina väga karmid piirangud koroonaviiruse leviku takistamiseks, mis on edasi lükanud tarneahelate taastumist. Siinkohal tahaksin selgituseks rõhutada, et keskpanga otsused mõjutavad hinnatõusu umbes pooleteise‑ kuni kaheaastase viiteajaga. Umbes nii palju võtab tavaliselt aega näiteks intressiotsuste kajastumine üldises hinnatõusus. Seepärast on meie jaoks oluline hinnata eelkõige püsivamat hinnasurvet. Samuti jälgime finantsturgude, ettevõtjate ja tarbijate pikema vaatega ootusi hinnatõusule. Sooviksime neid näha 2% lähedal, kuid viimastel kuudel on ka need ootused muret tekitavalt kõrgemale nihkunud. Positiivse poole pealt pole aga euroala tööturu seis olnud kunagi nii tugev ja tööpuudus nii väike kui täna. Kõige värskem prognoos euroala kohta on läinud nädalal välja tulnud Euroopa Komisjoni majandusprognoos, milles euroala majanduskasvu väljavaadet kärbiti selleks aastaks enne sõja puhkemist prognoositud 4%‑lt inflatsiooniootusi tõsteti 3,5%‑lt 6,1%‑le. Ka tuleval aastal ületab inflatsioon euroalal 2% taseme, mida me keskpangana sihime. Eestis näeb Euroopa Komisjon tänavu majanduskasvu aeglustumist mulluse 8,3%‑lise kasvutempo järel 1%‑le. Aasta keskmiseks inflatsiooniks prognoositakse sel aastal 11,2%.

Enne veebruari lõppu oli hinnang majandustsüklile veel väga positiivne. Eriti paistis see silma tööturul, kus ettevõtjad tõid peamise kasvu takistava tegurina välja tööjõupuuduse. Ressursid majanduses olid rakendatud määral, mis kasvu jätkumise tarvis eeldas juba selgelt täiendavaid investeeringuid. Kuid veebruari lõpust on pilt selgesti muutunud. Ebakindlus on kasvanud. Ettevõtete jaoks on sisendihinnad kohati väga järsult kallinenud, mille tagajärjel jäävad nii mõnedki investeeringud ilmselt ootele. Samas tarbijate kindlustunne on kannatanud vähem kui Euroopas keskmiselt. Selle taga on Eesti inimeste keskmiselt siiski üsna kiire sissetulekute kasv, mis on viimastel kuudel veelgi kiirenenud. Peame jälgima, et me ei satuks palga‑ ja hinnakasvu spiraali, mille eest hoiatas Eestit äsja oma visiidi lõpetanud Rahvusvaheline Valuutafond. See seaks ohtu meie eksportiva sektori konkurentsivõime. Tööturg on Eesti üldises majanduspildis praegu tugev. Samas näitavad ettevõtete küsitlused, et uute töötajate värbamise ootused on nõrgenenud, sest ebakindlates oludes ollakse kasvuplaanidega ettevaatlikumad. Praegu näeme ka vajadust tähelepanelikult jälgida kinnisvaraturul toimuvat, et seal hoog liiga suureks ei läheks. Tehingute aktiivsus kinnisvaraturul on viimase aasta jooksul olnud üsna kõrge. Probleem on eelkõige see, et uue kinnisvara pakkumist on vähem kui ostusoovi, mis surub hinnad üles. Keskpanga poolt ei ole me veel eluasemelaene puudutavaid reegleid muutnud, kuid kindlasti jälgime neid arenguid ja kiire laenukasvu puhul oleme vajadusel valmis tingimusi karmistama. Tulen nüüd uuesti Eesti elu ühe tänase põhimure juurde, milleks on väga kiire hinnatõus. Ligi pool meie kiirest hinnatõusust tuleb energiakandjate kallinemisest. Lisaks on kallinemas toit, kuna toidutoorme hinnad maailmaturul kasvavad. Samas peame tõdema, et hinnatõus on muutunud Eestis laiapõhjalisemaks, puudutades järjest enam ka tööstuskaupu ja teenuseid. Nagu eelnevalt kirjeldasin, teeb keskpank hinnatõusu ohjeldamiseks oma osa euroala tasemel. Eesti hinnatõusu talitsemisel on aga väga oluline, et valitsuse kulutused ülemäärast hinnasurvet juurde ei tekitaks. Eelarvepoliitikal on inflatsiooni taltsutamisel selgelt oluline roll. Ei ole mõistlik käituda nii, et ühe jalaga ehk rahapoliitikaga pidurdatakse ja teisega antakse gaasi. See tähendab ka seda, et kui riik plaanib toetusi kiire hinnatõusu leevendamiseks, siis peaksid need olema väga hästi läbi mõeldud ja hästi sihitud, sest on ilmne, et Ukraina sõjast tingitud hinnatõusud on püsivama iseloomuga ja riigi jaoks ei ole jõukohane neid toetustega lõputult kõigi puhul leevendada. Üldiste ja laialt jagatavate toetuste ning maksude langetamise probleem on selles, et need tekitavad majanduses juurde suuremat täiendavat nõudlust ja sellega annavad hinnakasvule hoogu juurde. Mõistame Eesti Pangas, et praegustes oludes, rääkides värskest lisaeelarvest, on riigil vaja täiendavalt panustada kaitsevõimesse, samuti on lisakulud seotud sõjapõgenike vastuvõtuga. Eesti majandus aga otseselt riigi tuge ei vaja, sest liiga nõrga nõudluse probleemi meil ei ole. Meile Eesti Pangas teeb muret, et riigi kulude ja tulude vahe on Eestis juba 3% ringis SKP‑st ja kipub üsna püsivaks kujunema. Teisisõnu tähendab see, et pea iga kümnes kulutatud euro on riigieelarves tuludega katmata, ja see eeldab pidevalt juurde laenamist. Riigi laenukoormus hüppab järgmise nelja aastaga umbes 20% pealt eeldatavasti 30% peale ning vaid osa sellest on seotud kriisist tulenevate kuludega. Kolm aastat tagasi mäletatavasti oli Eesti riigi laenukoormus alla 9% SKP‑st. Mis teeb aga suures plaanis pildi veel keerulisemaks, on eurotoetuste osa meie tuludes. Eelarve tasakaalust rääkides läheb tihti meelest, et märkimisväärne osa Eesti riigi tuludest, umbes 2–3% SKP‑st, tuleb praegu veel Euroopa Liidu eelarvest. Meie elatustase on paranemas ja ettepoole vaadates see toetus väheneb. Seega suudame tegelikult päris oma tuludega katta heal juhul vaid 85 senti igast Eesti riigi poolt kulutatud eurost. See ei saa olla pikalt jätkusuutlik ning peaks meid tegema ettevaatlikuks, kui kavandame täiendavaid püsivaid riiklikke kulutusi. Järjest raskem on argumenteerida, et riigina laenu võttes on lihtne ja odav ulatuslikke riiklikke investeeringuid või kulutusi katta. Ühelt poolt on praegu oluline kaaluda, millist täiendavat hinnasurvet võib laenuraha kasutamine tekitada. Teisalt on selge, et enam ei ole raha laenamine valitsusele väga odav ka otsese intressikulu mõttes. Kui veel hiljuti oli kuulda arvamusi, et riigi tulude ja kulude tasakaalu sihtimine on oma aja ära elanud ja liialt konservatiivne lähenemine, siis nüüd võib minu arvates väita vastupidist: vanamoodsaks on muutunud seisukoht, et valitsusel on võimalik odavalt ja lõputult oma kulutusi rahastada laenuga. Eesti Panga riigirahandust puudutav põhisõnum on seega jätkuvalt see, et täiendavaid kulutusi planeerides peab olema selge ka see, mis allikast neid kulutusi rahastatakse. Kindlasti ei tohiks püsivaid kulukohustusi kokku leppida, nähes selle kattena laenuraha või vaid ajutiselt tänu kiirele hinnatõusule suurenenud maksulaekumisi.

Lõpetuseks märgin ära ühe läheneva tähtpäeva. Algaval kuul möödub 30 aastat rahareformist, millega panime nurgakivi Eesti majandusedule ja Euroopaga elame keset keerulisi aegu ja soovin, et meil jätkuks Eestis nii tänasel päeval kui ka edaspidi julgust ja tarkust teha otsuseid, mis meie riigi ja inimeste elujärge edasi viivad ja neile uusi võimalusi loovad.

nüüd on meil siin Riigikogus hakanud levima tendents, et me võtame suuremahulisi püsikulusid riigi kanda

Eesti Pangana ei ole meil seisukohta, millist laadi toetusi oleks vaja inimestele maksta või kui suured võiksid maksud olla. Aga vähemalt vähemalt riigi rahanduse tervikpildi mõttes on meie arvates küll oluline, et perspektiivis nähtaks, kuidas riigi tulud ja kulud siiski tagasi tasakaalu lähevad. Meile tõesti tundub numbreid vaadates, et tulevikus on seda järjest raskem

Raimond Kaljulaid, palun! Aitäh! Ja aitäh väga huvitava ettekande eest! Ma tulen tagasi selle punkti juurde, mis puudutab eluasemelaene ja intressitõusu. Kas teile ei tundu, et Eesti Pank peaks olema selles küsimuses veidi rohkem mures, kui võib-olla sellest ettekandest nähtus? Tõepoolest, eks laenude andmisel pangad on ju arvestanud sellega, et intressikulu võib tõusta,

ega siin paremat valikut keskpanga vaates ei ole. Meie jaoks on väga selge, et meie eesmärk seadusest tulenevalt on eelkõige hoida euro kui meie raha väärtust. Seda me saame teha sel moel, et kui hinnatõus on väga kiire, siis me me vaatame, et me rahapoliitikaga hinnatõusule ja majandusaktiivsusele hoogu juurde ei annaks. See paraku tähendab seda, et intressimäärad peavad tõusma ja see väljendub laenu võtnud inimeste jaoks suuremates laenumaksetes. Just seetõttu me oleme pankadele juba aastaid öelnud, et kui kodulaenu väljastatakse, siis tuleb testida inimeste võimet laenu tagasi maksta palju kõrgemate intressimäärade puhul.

euribor on null, nagu ta juba mitmeid aastaid on olnud, ja see tundub täiesti loomulik. Aga tegelikult see ei ole loomulik. Me oleme olnud, ma ütleksin, pikka aega üsna ebaloomulikus olukorras ja nüüd tasapisi läheneme sellisele tavapärasemale intressimäärale.

aga juba on riikide võlakirjade intressid hakanud kasvama. Saksamaal on [intress] kerkinud 1%‑ni, pikka aega pole sellist asja näha olnud. Ka see aeg hakkab läbi saama, kui Eesti riik sai laenata miinusintressiga. [Arvestades] seda tava, mis meil on, et vanu laene makstakse tagasi uute laenudega – uute ja kallimate laenudega –, siis kas Eesti Pangal on hinnangut või prognoosi selle kohta, milliseks võivad Eesti

See on hea küsimus. See sõltub esiteks sellest, kui kiiresti Eesti riik uusi laene võtab, kuna vanade laenude intressimäär on ilmselt fikseeritud, ning mis mahus ta neid võtab ja kui kiiresti intressimäärad tõusevad.

Viimased Eesti riigi laenuvõtmised on olnud väga lühiajalisi võlakirju emiteerides, mis tähendab seda, et hetkel on intressimäär küll madalam, aga tegelikult tuleb see laen peagi uuesti refinantseerida ja siis juba kindlasti kõrgema intressimääraga.

Ma rääkisin, mida me keskpanga poolt teha saame, see puudutab rahapoliitikat ning otsuseid Euroopa Keskpangas ja kogu euroalal. Aga kui küsida, miks Eestis on hinnatõus tunduvalt kiirem kui euroalal keskmiselt, siis siin on mitu tegurit. Kõigepealt energiahinnad, mis on järsult kallinenud kõigi jaoks, moodustavad Eesti inimeste ostukorvist suhteliselt suurema osa. Isegi kui hinnad tõuseksid tarbijate jaoks

Aitäh heade küsimuste eest! Kõigepealt, mis puudutab riigi poolt laenurahaga oluliste investeeringute tegemist või üldisemalt kulutuste katmist, siis

ja sellest tulenevalt võiks pigem tõesti taas sihiks seada riigi tulude ja kulude tasakaalu jõudmise. Ma arvan ka, et see see loogika, mis kehtis paar varasemat aastat, kui võis öelda, et valitsustel on väga odav ja lihtne finantsturgudelt raha laenata ja näiliselt justkui ilma mingisuguse täiendava eelarvekuluta finantseerida erinevaid erinevaid investeeringuid või ka püsivamat laadi kulutusi, on tõesti muutumas. Esiteks on palju selgem kui varasemalt, et liiga hoogne kulutamine ja ka investeerimine

intressimääradega, millele härra Sõerd viitas, et tegelikult ka eelarve intressikulude vaatenurgast ei ole laenamine enam sugugi nii odav, kui see veel mõni aeg tagasi tundus. Kokkuvõttes ma oleksin ettevaatlik selle loogika järgimisega. Aga mis puudutab noorte inimeste kodu ostmist, siis tõsi on, et kinnisvara on viimasel ajal kiiresti kallinenud. Suur osa selles, ma arvan, on tõesti olnud suhteliselt vähesel pakkumisel, uusi arendusi on vähem. Ka praegu, olukorras, kus ehituse hinnad on järsult kallinenud ja teatud materjalide kättesaamisega on probleeme, on arendajatel keeruline uusi projekte käivitada ja seetõttu ei ole ka näha, et pakkumine väga kiiresti kasvaks. Teisalt, kui intressimäärad kodulaenu võtjate jaoks tõusevad, võib see mõjutada ka nõudlust, ollakse vähem altid nii suuri laene võtma ja uut kodu ostma. Eks seda uut tasakaalupunkti, ma arvan, kinnisvaraturg lähiajal ootab. Aga kui küsida ühe noore pere vaatenurgast, siis ma arvan, et üldiselt alati, kui on vaja

Tõsi, turud ja ka julgeolekusanktsioonid on selle tarneahela üks oluline võti. Minu küsimus on NATO laienemise kontekstis, mõeldes sellele, et Eesti majandus üksi on liiga väike, me vaatame end koos Baltimaade ja Põhjamaadega. Kui me räägime tarneahelatest, räägime turgudest,

et ettevõtjad otsivad riskide maandamiseks võimalusi tuua osa tootmist oma peakontorile ja teistele ettevõtete üksustele lähemale, kui see on ajalooliselt olnud. Räägitakse ka sellest, et võib-olla tulevikus tarneahelad keskenduvad nii‑öelda sõbralikele riikidele, mis võib tähendada mingisuguste seniste praktikate ümbermängimist.

ja laenu kasv euroalal tervikuna olnud kindlasti suurem, kui ta muidu oleks olnud, muidu me ei oleks seda üldse teinud. Aga tegelikult ei saa öelda, et see oleks olnud tormiliselt kiire ja tekitanud muretsema panevalt kiiret hinnatõusu. Kokkuvõttes ma näen, et kindlasti mingisugune mõju on olnud, aga need põhjused, mis täna on hinnatõusu peamised põhjustajad nii euroalal kui ka Eestis, on tegelikult ikkagi muud. Sellest ma juba rääkisin, et need puudutavad toormehindu, tarneahelaid, majanduse kiiret taastumist pandeemiast. Aga sellegipoolest on kindlasti kohane nüüd olukorras, kus hinnatõus on nii kiire, selline turgutamine keskpanga poolt lõpetada. Me juba oleme lõpetanud suuremahulise võlakirjade ostu ostu programmi, mis sai käivitatud 2020. aasta kevadel. Eeldatavasti lähima paari kuu jooksul lõpeb ka juba varasemalt toimunud võlakirjade ostmine ehk me jõuame selle tegevusega tagasi

ka keskpanga tegevust. Mis puudutab riikide laenukoormust, siis seal kindlasti on seos selles mõttes, et rahapoliitika on aidanud hoida valitsustel laenu hinna ja intressimäära väga madalana. on valitsused kasutanud, ka Eesti riik on seda kasutanud ja väga soodsalt laenu saanud. Riikide ja valitsuste võlakoormused on veelgi kasvanud, mis tähendab, et

kõrgema võlakoormusega riikides on majandus järk-järgult taastumas. See teeb laenude teenindamise lihtsamaks, suhteliselt kiire hinnatõus teeb ka varasemate laenude teenindamise pisut lihtsamaks. osas konstruktiivselt positiivne. Urve Tiidus, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud Eesti Panga president! Mõned kuud tagasi kõlas meedias või avalikkuses selline lause, et lõpetage rahatrükk kohe. Tõsi, see lause kõlas teispool Atlandi ookeani

võiks kanduda ka Euroopasse? Mõnes mõttes ma täiendan kolleegi küsimust, aga te käsitlesite seda Euroopa vaatevinklist. Aitäh hea küsimuse eest! Tõesti, ma ei jõudnud rääkida teiste riikide kogemusest ja keskpankade käitumisest. Kõigepealt, mis puudutab Ameerika Ühendriike, sealse keskpanga käitumist ja hinnatõusu, siis esiteks on ka Ameerikas väga kiire hinnatõus, tegelikult on see olnud pisut kiiremgi kui euroalal. Viimastel andmetel, kui ma õigesti mäletan, oli sealne tarbijahindade aastane kasv

oma senist majandust turgutavat poliitikat muutma. Seetõttu on Ameerika [Ühendriikide] Föderaalreserv reageerinud kiiremini kui näiteks Euroopa Keskpank, nad on juba hakanud intressimäärasid tõstma.

Ma arvan, et see ongi üks õppetund, mille puhul me näeme, et tegelikult on ohtlik, kui valitsus liiga palju laenuraha kulutab, ja see võib väljenduda palju kiiremas hinnatõusus. Ma arvan, et see on õppetund ka meile.Mis puudutab Rahvusvahelist Valuutafondi, siis

kiire hinnatõusu mõju leevendamiseks abimeetmeid välja pakkudes võiks tõesti proovida neid võimalikult hästi sihtida, just selleks, et Eestis ei tekiks täiendavat survet hinnatõusuks. Aitäh Aivar Viidik, palun! Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud Eesti Panga president! Te olete oma praegustes vastustes juba viidanud sellele, mida ma soovin küsida. Eile oli meil Riigikogus väga pikk arutelu perehüvitiste tõstmise teemal ning ettekandest ja küsimustele antud vastustest kõlas läbi see, et täiendava püsikohustuse võtmine riigieelarves umbes 300 miljoni euro on investeering, mille katmiseks võiks võtta ka laenu. Ma tean, et te ei ole poliitik, aga ma paluks teil kui rahanduseksperdil seda mõttekäiku kommenteerida. Aitäh,

majanduse hetkeseisu ja väljavaatega. Küll aga ma arvan, et see on näide olukorrast, kus ei järgita seda, mida ma hea meelega soovitaksin, ehk et väga väga olulisi täiendavaid kulutusi planeerides peaks olema selge ka see, mis allikast neid kulutusi finantseeritakse. Kui rääkida, et toetusi võiks käsitleda investeeringuna ja seetõttu võiks neid ka laenurahaga katta, siis ma arvan, et siin on natukene tegemist sellise poliitilise retoorikaga. Tegelikult ju ka õpetajate palgad on investeering meie laste tulevikku ja politseinike palgad on investeering sisejulgeolekusse. Aga puhtalt rahanduslikult on tegemist ikkagi selgelt kulutustega,

naftaspetsialist, aga ma vaatan siin toornafta hinda ja inflatsiooni Euroopas. Need on üsna hästi korrelatsioonis – kui hind on madal, siis on ka inflatsioon allapoole, ja kui kõrge[,

Ma viitasin vastuses ühele varasemale küsimusele, et üks osa Eesti suuremast mõjust tuleneb sellest, et energiahinnad moodustavad Eesti inimeste kogukulutustes ja sellest tulenevalt ka Eesti statistilises tarbimiskorvis suhteliselt suurema osa kui paljudes teistes Euroopa riikides. Sellest tulenevalt näiteks sama suur nafta või muude energiakandjate hinna tõus mõjutab meie statistikas hinnatõusu rohkem. Teine osa on see, et

ma pean nõustuma teie esimese väitega, et ma ei ole naftaturu spetsialist. Ma võin küll öelda, et Euroopa Keskpangas, kui tehakse inflatsiooniprognoose, võetakse

laenu või mitte. Odavate intresside aeg on täpselt see, mis eksitab, mis viib alla otsuste kvaliteedi ja mille tagajärjed hakkavad praegu pärale jõudma. Selles mõttes oli ju teada, et kui laenamine oli odav, siis hakati tegema lolle otsuseid ja Eesti eelarvedefitsiit

Aitäh! Seda ma tõesti eraldi tegurina välja ei toonud. Tõsi on kindlasti see – see oli eelmise aasta lõpus, kui inimestel oli võimalik pensionisäästud kasutusse võtta ja neid ka lühiajaliselt kulutada ja tarbimises kasutada –, kui ma viitasin, et meil olid ka sellised Eesti-sisesed tegurid, mis mis andsid majandusele lisahoogu ja sellest tulenevalt ka hinnatõusule lisahoogu, siis kindlasti see oli üks oluline tegur. Me näeme, et väiksemas mahus kasutavad inimesed jätkuvalt võimalust teisest sambast raha välja võtta. Ju see Ju see ka pisut annab jätkuvalt täiendavat jõudu tarbimisele. Numbritesse on seda väga konkreetselt raske panna, aga selge on see, et see on üks tegur, mis on eelkõige eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses meie tarbimisele veel täiendavat hoogu andnud, võib-olla mingil määral ka kinnisvaraturul täiendavat hoogu andnud ja eks seetõttu mingil määral on ka hinnatõus ilmselt vastavalt kiirem.

See on tõesti väga hea küsimus, millele vastata ei ole lihtne. Finantsturgude käitumist ennustada ja inimestele investeerimissoovitusi anda ma tõesti ei tahaks. Küll aga on selge, et

on omajagu turbulentsi tekitanud. Selle tõttu on aktsiahinnad kukkunud. Samuti mõjutab intressimäärade suhteliselt järsk tõus

Pensioniks säästes on muidugi oluline mitte muretseda nii palju selle ühe aasta perspektiivi pärast. Mina võtaksin küll pigem sellise pikaajalise vaate, nagu ma kasvõi enda

Suur tänu, lugupeetud juhataja! Lugupeetud Eesti Panga president, suur tänu väga asjaliku ülevaate ning täpsete ja sisukate vastuste eest! Te ei ole puudutanud inflatsiooni kontekstis sõja mõjusid. oleme vist lapsena mänginud nende kasutuks või makulatuuriks muutunud tsaarirahadega[, mis kadusid käibelt] peale revolutsiooni, kui üks riik ja majandus kokku kukkusid. Ja me teame ka, kuidas Saksamaal peale teist maailmasõda tekkis tohutu inflatsioon, nii et tikutops maksis miljon marka. Tasakaal raha pakkumise ja kaupade pakkumise turul on liikunud, ma arvan, ka Ukraina sõja tõttu, sest üks majandus ja üks riik, suured terasetootjad ja teraviljavarud on puruks pommitatud. Kas selles kontekstis me suudame siiski rahapoliitikaga inflatsiooni maha suruda või peame leppima, et inflatsioon kasvab nii kaua, kui sõda kestab? Suur

energiakandjate müüja ja sealt on tarned sanktsioonide tõttu, aga ka vabatahtlike poliitiliste valikute tõttu üldiselt vähenenud. Energiahinnad

kõik mõjutab hindu ja need kõik on asjad, mida keskpangana on väga raske intressimäärasid tõstes kuidagi mõjutada või seda mõju leevendada. Mida me aga näeme, on see, et olukorras, kus

Just sellise laiapõhjalise ja loomult püsivama hinnatõusu vastu võitlemiseks on siiski ka keskpangal kohane enda poliitikat muuta.Nüüd küsimus: kui kauaks hinnatõus nii kiireks jääb? Tõesti,

kui olukord paraneb, siis teatud hinnad pisut langevad. Puhtalt statistiliselt, kui hinnad on niivõrd kõrgele tõusnud, on see baas, millest aasta hiljem uuesti hindade muutust arvutada, juba nii kõrgel, et statistiliselt võib inflatsioon tunduda väga madal, aga tegelikult me peame valmis olema selleks, et

Helmen Kütt, palun! Suur aitäh, lugupeetud eesistuja! Austatud Eesti Panga president! Aitäh teile ülevaate eest! Oma ülevaates rääkisite te eluasemelaenudest, intressitõusude ohust ja kõigest sellest, kui targalt ja mõistlikult peaks käituma ka laenuvõtja või laenu juba võtnud inimene. Sotsiaalkomisjonis oli arutelu, mis puudutas toimetulekupiiri tõstmist ja ühe uue komponendi [sisse]toomist ehk et kuus kuud aastas oleks võimalik toimetulekutoetuse vormistajal saada ka

eest! Ettepanek toimetulekutoetuse maksmise aluseid muuta tuli tõesti meile natuke ootamatult. Me saatsime selle kohta oma arvamuse ka Riigikogu sotsiaalkomisjonile. Mure, mida me nägime, seisnes selles, et et kui käsitleda laenumakseid sarnaselt muude eluasemekulude või ka üürimaksetega, siis me unustame selle, et olemuslikult on siiski erinev, kas inimene

Niipalju kui ma elektrituru toimimist mõistan, saan aru, et ei ole niisama lihtne loobuda Euroopas ühiselt kokku lepitud raamistikust, millega

mille kasvades läheb meie Eesti põlevkivist elektri tootmine järjest kallimaks. See, et me oleme Balti- ja Põhjamaadega ühisel elektriturul, toob muidugi

5,2% sisemajanduse kogutoodangust. Samas kullavarud on sümboolsed ja

Hea küsimus. See tegelikult ei ole sugugi irooniliselt öeldud. Meil tõesti Eesti Pangana ajalooliselt on teatud kullavarud, mis on suhteliselt väikesed võrreldes kogu meie investeerimisportfelli ja Eesti Panga reservidega. Kõigepealt on tõsi, nagu ma enne viitasin, et investeerimiskeskkond finantsturgudel on viimastel kuudel olnud keeruline ja see on olnud keeruline ka Eesti Panga jaoks meie reservide juhtimisel.

See on probleem juba mitmeid aastaid ja on tõsi, et viimastel aastatel, vaadates kas või selle aasta plaanitavat puudujääki, ei ole pilt palju parem. Seetõttu on minu soovitus just ette vaadates mõelda selle peale, et et ikkagi leida võimalusi tulude ja kulude tagasi tasakaalu viimiseks kõigil nendel põhjustel, millest ma rääkisin.

Aga see, kuidas sellega hakkama saada ja kuidas inimesi toetada, on kindlasti ka Riigikogu jaoks arutelu koht. Ma arvan, et kindlasti tuleks kõige enam tuge vajavaid inimesi nende elektri- ja muude energiakulude katmisel Riina Sikkut, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud Eesti Panga president! Tänan samuti ettekande eest. Küsin selle kohta, et minu meelest need paar viimast aastat on väga selgelt tõestanud, et inimesed ei soovi kuidagi toetusest elada, vaid soovivad ise hakkama saada. Vaatamata sellele, et Eesti Panga andmed näitavad, et paljud inimesed elavad palgapäevast palgapäevani, sääst on väike, taotleti energia[kulude] hüvitamise

Kui need variandid ammenduvad, siis loogiline käik on, soovides ise hakkama saada ja uskudes, et tulevikus on elu parem, võtta väikelaenu või võib-olla kasutada finantstooteid, mille tingimused ei ole kõige mõistlikumad. (Juhataja helistab kella.) Kuidas te näete eraisikute laenukoormuse kasvu eluasemelaenudeväliselt

Inimesed on tegelikult, vähemalt väikeses osas, ka teisest sambast väljavõetud summasid kasutanud suurema intressiga laenukohustuste kustutamiseks, laenude tagasimaksmiseks. Eks me näe, kas see on loonud võimalusi ka uute, täiendavate laenude võtmiseks. Seda võib näidata lähitulevik, eriti kui osal inimestel on tõesti raske kallimate hindadega toime tulla.Mis puudutab tarbimislaenude turu reguleerimist, siis mulle tundub, et viimastel aastatel on siin päris palju tehtud. Meil on juba palju

Praegu me näeme, et inimestel on siiski ka hoiused jätkuvalt kasvanud. Samas tõesti küsitlused näitavad, et

Võib-olla ma eksin, ma ei tea, aga selleks, et koostada prognoose, on vaja alusmaterjali. Üheks selliseks allikaks on kindlasti Eesti Panga prognoosid. Minu küsimus on selline: kas te olete analüüsinud Eesti Panga prognooside täpsust? On siin mingid seaduspärasused? On see täpsus 90% või 98%? 100% kindlasti mitte, ükski prognoos ei ole 100% [täpne]. Ja kas need prognoosid on tegelikkusega [võrreldes] pigem optimistlikumad või pigem konservatiivsemad? See on tõesti väga keeruline küsimus. Mul sellist numbrilist vastust ei ole võimalik öelda, et millise protsenditabamusega me erinevatele majandusnäitajatele pihta saame. Me ise peame oluliseks seda, et suudaksime üldiseid trende mõista, et meie lugu oleks konsistentne ja kooskõlas sellega, mis tegelikult toimuma hakkab. See, kas me suudame üksikuid majandusnäitajaid väga täpselt prognoosida – ma arvan, et sellist illusiooni meil isegi ei ole ja seda oleks naiivne uskuda ükskõik millisel prognoosi koostajal.

prognoosi täpsust ja tulemuslikkust paremini mõõta. Ma võin lubada, et kui see meil õnnestub, siis ma järgmistel kordadel annan aru.

Eesti Panga presidenti selle ülevaate eest. Panga ekspertiis on väga vajalik eriti praegusel ajal, kui riigi rahandus on tähelepanu keskpunktis. Aga tänavune Eesti Panga aruanne ja ka sellega liituv ülevaade on selles mõttes erilised või teistsugused, et Euroopa Keskpank, [mille tegevuses] ka Eesti Pank osaleb, on muutmas rahapoliitikat.Varaostude ajastu, negatiivsete intresside ajastu, odava raha ajastu hakkab läbi saama. Tänane

euroala inflatsioon on jõudmas järele USA inflatsioonile. Samas Föderaalreserv on juba alustanud intressi tõstmist, Euroopa Keskpangal seisab see kolmandas kvartalis ees peale seda, kui seda, kui erakorralised varaostuprogrammid lõpevad, on juba lõppenud ja vähenema hakkavad. Muidugi tuleb öelda seda, et Euroopa Keskpank on oma rahapoliitilistes otsustes tegelikult väga keerulise ülesande ees. Ühest küljest saab alati ju öelda, et on jäädud hiljaks ja inflatsioon on juba eest ära läinud ja rahapoliitilised otsused hakkavad toimima teatud viitega, nagu ka Eesti Panga president ütles. Aga teisest küljest on alati oht, et liiga liiga järsk rahapoliitika muutus võib tekitada hoopis majanduslangust. Nii et see mänguruum

ettekande selle osa kohta, mis puudutas Eesti majandust. Eesti Panga roll on Eesti valitsuse nõustamine ja siin tuleb muidugi öelda, et see ekspertiis on väga väärtuslik. Ja

Unustatakse ära see, et kui kriisi ajal võib eelarve miinusesse minna, siis headel aegadel tuleb koguda varusid, moodustada eelarvepuhvreid. Aga see unustati ära kriisile eelnenud aastatel, pandeemia-aastale eelnenud aastatel, kui majanduses olid head ajad. lihtsalt kulutati üle, lasti eelarve miinusesse, ja neid tagajärgi tuleb praegu lahendada.

Suur osa eelarve kuludest tuleb katta laenurahaga, aga see on ju ka inflatsiooni allikas, inflatsiooni põhjus. Eelarve defitsiidi kaudu tegelikult süvendatakse inflatsiooni. Seda tuleb silmas pidada, kui me kavandame või kui me räägime siin uute kulutuste võtmisest. Ja

on läbi saamas. Täna me lugesime uudistest, et Saksamaa pikaajalise, kümneaastase võlakirja intress on kerkinud on kerkinud 1%‑le, mis on ikkagi täiesti pretsedenditu viimaste aastate konteksti silmas pidades. See tähendab seda, et Eesti pikaajalise võlakirja intress võib veel suurem olla, mis tähendab praeguse eelarve seisu puhul seda, et meil tekib eelarvesse täiesti uus kuluartikkel,

me sisenesime ilma eelarvepuhvriteta, kriisiaastal oli vaja laenu võtta. Ka tänavu on kriisiaasta ja tuleb laenu võtta ning see see tähendab, et me peame ikkagi väga tõsiselt mõtlema, mis saab riigirahandusest edasi ja mis võimalused üldse on selles olukorras uusi püsikulusid tekitada. Aga kokkuvõtlikult tahaksin soovida jõudu Eesti Pangale ja tänada selle ekspertiisi eest. Eesti Pangal on väga tähtis roll valitsuse nõustamisel ja need sõnumid võiksid veel jõulisemalt kõlada. Aga aitäh Eesti Pangale ja tarku otsuseid nii valitsuse nõustamisel kui ka tarku otsuseid Euroopa Keskpankade Süsteemis rahapoliitiliste otsuste tegemisel. Tänan! Sotsiaaldemokraatide nimel Riina Sikkut, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud kolleegid ja Eesti Panga president! Tänan ka kolleeg Aivar Sõerdit – väga hea kõne, kõigi nende tänusõnade ja heade soovidega saan ühineda. Ainuke asi, mille

Panga president viitas oma kõnes väga õigetele asjadele ja enamasti on need poliitiliselt valusad kohad. Kelle jaoks on valus koht rääkida maksutõusust, kelle jaoks viide sellele, et

aga me kipume panema sinna kõike seda, mille jaoks riigieelarves raha ei jätku. Lisaks sellele palju räägitud jutule, kui palju tuleks laenata ja kui palju kulusid kasvatada või mitte kasvatada ja milliseid katteallikaid näeme tegelikult seda, et ka heas tahtes aidata või tehes kiireid otsuseid ... Siin on heaks näiteks Helmen Küti küsitud toimetulekutoetuse maksmise reeglite muutumine. Ega kellelgi ei ole soovi eluasemelaenude väljastamise tingimusi oluliselt lõdvendada. Aga tõesti juhtub see, et eraisiku asemel

küll muutmata. Praegu on väga paljud kohalikud omavalitsused selle küna ees, et kuidas [me peame toimima], kas me maksame igasugustel tingimustel võetud eluasemelaenu kinni ja igasuguses summas või seame piiri, kas võtame aluseks ruutmeetrite arvu inimese kohta ja kuidas me laste kohta neid ruutmeetrid arvutame. Nii et

See kõik viitab sellele, et Eesti Pank, aga ka teised, on need avaliku sektori asutused, kolmanda sektori organisatsioonid või partnerid, ka osapooled, keda otsused puudutavad, tuleb laua äärde võtta, tuleb kogu info otsustamise aluseks võtta. Nagu me teame, teame ka minevikust selle teise samba lammutamise puhul, poliitiliselt võib kõike otsustada, aga me peame riskidest teadlikud olema ja peame suutma oma positsiooni kaitsta. Kuna siin saalis kõlas kaks sellist aspekti, mille kohta ma tahaksin veel kommentaari pakkuda, võtan kolm lisaminutit.

ja tarbime omaenda toodetud elektrit, küll me siis suudame paljud riskid maandada. Ma arvan, et siin oleks kohane, eriti arvestades päevakorrapunkti, meelde tuletada, et samamoodi oli Eesti krooniga, rahareformiga 30 aastat tagasi. Meil väga palju vedas, me tegime väga palju õigeid otsuseid. Aga praegu, kui me ei oleks euroala liige, mida see tähendaks meie intresside tasemele, tegelikult juba mõnda aega, ka tulevasele keskkonnale? Milline oleks surve devalveerimisele?Arvestades julgeolekuolukorda, kiiret hinnatõusu, soovi säilitada Eesti ettevõtete konkurentsivõimet, me tegelikult ei kujuta ette, mis arutelud meil siin saalis oleksid, millised oleksid need poliitilised riskid, mis praeguse lastetoetuse eelnõuga võrreldes ilmselt oleks väga tagasihoidlikud. Aga ma arvan, et tasub meelde tuletada

omaette vaikselt toimetada lootuses, et me suudame ise neid kõige targemaid otsuseid teha, no see lihtsalt ei ole võimalik. Teine kommentaar on mul taustast tulenevalt prognoosi täpsuse kohta. Jaa, suurepärane oleks, kui prognoosid oleksid täpsed. Ka erialaselt on huvitav tagasi vaadata, et no kes siis tegi täpsema prognoosi. Kui selleks on huvi ja vahendid olemas, võib seda kahtlemata teha. Aga prognoosi puhul ei ole komakoha täpsuse paika ajamine kõige tähtsam. Selleks, et oleks võimalik kokku panna eelarvet või teha mingisuguseid muid otsuseid, meie jaoks oluline tervikpilt kokku joonistada, aru saada, mis toimub oluliste sisendihindadega, mis toimub maailmaturu hindadega, milline on seni kokku lepitud kulude koormus riigieelarvele ning milline on erinevate otsuste nii eelarveline mõju kui ka makropoliitiline mõju. Meil on tegelikult seda suurt pilti vaja. Isegi kui me teame, et meil ei ole andmeid või on ebakindlus nii suur, et täpsus ei saa olla ideaalne, isegi kui me teame, et see võib-olla 10% nihkes või isegi poole võrra võime eksida, siis on suure pildi kokku joonistamine ja see, et meil on ühtsetest alustest lähtuv riigieelarve või mõni teine plaan, teine plaan, palju olulisem kui komakoha tagaajamine. Nii et ma arvan, et kõigile prognoosijatele tehakse liiga, kui kaks aastat hiljem või kümme aastat hiljem öeldakse, et kuulge, siin te eksisite ja kuidas te täpsemalt ei suuda asju ette näha. See ei ole tegelikult prognoosimise eesmärk.

Aga minevikus me tõesti näeme mustrit, et kui hinnatõusu või töökoha kaotuse tõttu muutub igapäevane toimetulek raskemaks ja inimesed proovivad leida viisi,

Aga see lõpeb sellega, et meil on terve hulk inimesi, kellel on üle jõu käiv laenukoormus ja tingimused on sellised, et väga keeruline on madala palgaga oma tulevasi kohustusi täita. selles, et isegi kui see olukord ei ole veel käes, kas on meil võimalik, on see siis tõesti lihtsalt avaliku informeerimise läbi või regulatsioonide muutmise läbi,

muredesse satuvad, ilmselt tuleb juurde. Ja eks me peame seda siin saalis siis ka pikemalt arutama. Aga suur tänu ja soovin jõudu Eesti Pangale. Aitäh! Isamaa fraktsiooni nimel Aivar Kokk, Hea juhataja! Austatud Eesti Panga president Madis Müller! Kõigepealt ma tahan, Madis, sind tänada väga sisuka ettekande eest. Selle aja jooksul ei ole võimalik kõigest rääkida. Me kindlasti tahaks täna ka paljudest muudest asjadest rääkida ja küsimusedki, mis sulle siin saalis esitati, olid seinast seina. Paljud asjad ei ole otseselt seotud Eesti Panga igapäevase tegevusega, need lihtsalt on teemad, mis panevad iga Riigikogu liikme südame põksuma ja muretsema.Riina

Me hirmsasti kardame kulutamist. Juba vanasõna ütleb, et ära karda suuri kulusid, karda väikseid sissetulekuid, tulusid.

Me räägime kogu aeg, et me tahame olla paavstist paavstimad, kõige väiksema laenukoormusega riik. Kui Euroopa keskmine on 85%, meie olime kõvad tegijad veel hiljuti 9%‑ga. Nüüd me nukrutseme, et meil on 20% ja võib tõusta 30% peale. Mis siis juhtub? Tegelikult on ju mure selles, et õigetel aegadel oleme jätnud investeeringud tegemata, [ühelt poolt] investeeringud infrastruktuuri

Me unustame ära selle, et tegelikult enamikul riikidel ei ole põlevkivi, millest toota elektrit. Meil on maailma tipptasemel põlevkivitehnoloogia ja teadmised neid tuleb kasutada. Iga korraga on võimalik neid rohkem ja paremini kasutada, vähem CO2õhku lennutada ning iga uus katel on palju parem ja loodussõbralikum. Aga räägime ka sellest, et viimased 10–11 aastat on riigiametnikud teinud kõik selleks, et roheenergiat ei [oleks].

Vaatame lisaeelarvele otsa, paneme sinna otsa ka Ukraina relvaabi, saame miljardi. Vaatame sinna sisse, 15 miljonit on nüüd uuesti toetust Kaitseväe poole peale, 300 miljonit on Ukrainale. Ja mis ülejäänud on?

Mõtleme nüüd natuke teistpidi. See, kui 50 eurot sügisel antakse igale lapsele ja pensionärile, on nagu väga hea tulemus. Aga me tahaks, et kõik lapsed saaksid 60 euro asemel 100 eurot ja pered saaksid ära maksta elektri‑ ja energiakulud – see on halb. Kui inimesed ei pea muretsema oma kodukulude pärast, siis saavad nad pühenduda rohkem oma perele ja tööle. Nad loovad lisaväärtust ja elavdavad majandust, mille kaudu tulevad uuesti maksud. Ei ole vaja palju mõelda, see on aasta-kaks, kui majanduselu on nii palju elavnenud, et see 300 miljonit ei ole enam miinus, vaid on pluss. Sama oli kõrgharidusega, et räägiti, kui jama on tasuta kõrgharidus. Ma ei tea, aga ma usun, et tänu sellele ikkagi väga paljud lapsed, kes soovivad ja tahavad õppida, õpivad. Kõige olulisem on see, et kui see oli tasuta riigi poolt, siis pooled said ju tasuta ja need õppisid seitse aastat, aga need, kes maksid, õppisid viis aastat. Nüüd õpivad kõik viis aastat. Riik hoidis pauhti kokku kahe aasta kulud.

soojamajandusel, kütuste aktsiisi langetamine. See ei tee riigile miinust, kuna hinnad on nii palju tõusnud, siis tegelikult on nagunii riigieelarvesse sissetulek suurem.

Ma kuidagi ei öelnud, et me peaks arutama seda, kes on minevikus liiga vähe kulutanud. Minu sõnavõtu mõte oli see, et me ei peaks minevikust süüdlasi otsima. Me võime siin saalis otsustada, et kümme aastat tagasi oleks pidanud Tallinna–Tartu maantee ehitama neljarealiseks, aga sellel on vähe praktilist väärtust. Me võiks nüüd ikkagi teha tulevikku silmas pidades mõistlikke otsuseid. Nii. Ja nende tulevikku suunatud otsustega me läheme kohe edasi, sellepärast et selle punkti arutelu me saame lugeda lõppenuks. Austatud Eesti Panga president, tänan teid! Oleme selle punkti menetlemise lõpetanud. Meie teine päevakorrapunkt on Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele pöördumatult Venemaa gaasi kasutamise lõpetamiseks" eelnõu (566 OE) esimene lugemine. Palun Riigikogu kõnetooli Urmas Reinsalu. Lugupeetav rahvaesindus! Isamaa fraktsioon algatas 4. aprillil Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele pöördumatult Venemaa gaasi kasutamise lõpetamiseks" eelnõu. Kahetsusväärselt marineeris see eelnõu kaks kuud Riigikogu majanduskomisjonis – praeguses olukorras mõistetamatu kilpkonnapoliitika.

tehtav ettepanek säilitanud täies mahus oma aktuaalsuse. Mida siis Isamaa fraktsiooni ette paneb? Esiteks, lähtudes Euroopa Liidu poliitilisest eesmärgist saavutada energiasõltumatus Venemaa energiakandjatest, langetada otsus lõpetada hiljemalt käesoleva aasta lõpuks pöördumatult Venemaa gaasi kasutamine Eestis. Milline on praegune olukord? Valitsus on vastu võtnud poliitilise deklaratsiooni selle kohta, et tema intentsioon on aasta lõpuks Venemaa gaasist loobuda. Kuid seda ei ole sisustatud õiguslikult siduva määratlusega.

kehtestada selgelt sõjasanktsioonina Venemaa gaasi kasutamise keelu, siis me peame selle õiguslikult

sissetuleva gaasi kohta. Faktiline olukord Balti gaasiühenduste puhul on valitsuse esindajate kinnitusel selline, et hetkel gaasitarneid ei toimu. Aga see johtub ka sellest, et tõepoolest hinnakonjunktuur Venemaa maagaasi puhul on kõrge, ulatuslikke tarneid ei ole mõistlik teha – jättes kõrvale kõik moraalsed, julgeolekulised ja muud aspektid, ka majanduslikel kaalutlustel

Selles kontekstis panevadki eelnõu algatajad ette, et rahvuslike sanktsioonide kehtestamise loogika oleks kindlasti kõige põhjendatum, kui seda teha ühelt poolt Eesti sanktsioonina, kuid saavutades läbirääkimiste teel selle, et kogu meie gaasikaubanduse regiooni liikmesriigid teeksid seda ühiselt.Läti ja Leedu on deklareerinud, et nad on Venemaa gaasi kasutamisest loobunud. Soome seda teinud ei ole, kuid Soomel rakendus vastupidine tendeering. Nimelt, Venemaa lõpetas ilmselt poliitilise surveavaldusena Soome avalduse peale NATO‑ga liituda gaasitarned Soome. See tähendab, et tegelikkuses on olukord faktilisel Venemaa gaasikaubanduse lõppemisel loodud selline, et meil on võimalik praegu ka pöördumatu sõjasanktsioon kehtestada

kaasa üleeuroopalise sanktsiooni saavutamisele. Ja teiseks on kahtlemata see õiguslikult siduv määratlus vajalik selleks, et toetada LNG-terminali rajamise investeeringut Eestis. Praeguses olukorras rajaneb kogu majandustegevuse opereerimine, mida valitsus on kavandanud LNG‑terminali rajamiseks, nii-öelda poliitilistel tahteavaldustel, kuid eelnõu algatajad on veendunud, et need peavad olema ka õiguslikult

lõpetada ühiselt Vene gaasi kasutamine. Soome Vabariik keeldus sellest majandusministeeriumi esindajate kinnitusel. Eilsel kuulamisel küsisin ma Eesti majandusministrilt uuesti – kuna olukord oli vahepeal muutunud, nagu ma viitasin, seoses Vene föderatsiooni tarnete katkestamisega –, kas ei oleks asjakohane Eestil uuesti teha vastav ettepanek teistele Balti riikidele ja Soomele ning jõustada oma rahvuslik sanktsioon.

on juba ette valmistama asunud, kuid meie jaoks on oluline, et seadusandja saaks informatsiooni ja seadusandja väljendaks oma selget tahet. Esiteks, me kohustaksime valitsust langetama siduvat otsust LNG-terminali rajamise kohta Eestisse. Praeguses olukorras, kui me vaatame neid

Praegu kõneleb valitsus retoorikas, et meie loome võimaluse, me töötame, me opereerime võimalustega. Aga me ei vaja mitte võimalusi, vaid me vajame tegelikkuses realiseerimist.

tähendab kava selle kohta, kuidas me praegused gaasi intensiivselt tarbijad, ennekõike tööstustarbijad, suudame viia üle teistele energiakandjatele. Siin on juttu olnud näiteks

See teemade ring, see kompleks on läbi töötamata. Kahtlemata on asjakohane, et meil oleks selge arusaam sellest, milliseks kujuneb

gaasi hind tarbijatele vähemasti 10% kõrgem kui sellel šokiperioodil, milles me asetsesime ja asetseme

Selline on meie eelnõu sisu. See on ülimalt aktuaalne meie energiajulgeoleku, meie praeguse sõjalise kriisi kriisi hoiakute väljendamisel, aga loomulikult ka tarbijate varustuskindluse ja tarbijatele taskukohase gaasivarustuse tagamise eesmärgil. Parlament ei saa olla siin järelvanker, järelhaagis. Parlament peab olema vedur, ta peab sõnastama poliitilise intentsiooni ja seda me selle otsuse eelnõuga teemegi. Aitäh teile! Palun, Heiki Hepner!

millal see konkreetselt saab olema. Selle peale Elering põrgatas palli tagasi ja ütles, et hoopis Alexela peab garanteerima nendele, et see laev saab ikka olema, nemad ei hakka enne midagi tegema. Minu küsimus tuleb

võimes viivitusteta tegutseda ühe eesmärgi nimel. Seda peegeldab ka see, mida tunnistasid majandusministeeriumi esindajad komisjoni [istungil]. Nimelt, miks ei ole vastu võetud õiguslikult siduvat otsust Vene gaasist loobumise kohta? Aga sellepärast, et me ei tea, mis juhtuma hakkab. See tegelikult tähendab seda, et seda ei ole mõtet teha siis, kui Soome jätkab. Esiteks öeldi ära tingimus, et kui Soome jätkab Vene gaasiga kauplemist, siis tegelikult ei ole ka meil mõtet Vene gaasist loobuda. Seda tunnistati avameelselt, see on komisjoni istungil protokollitud.See

mille me olemegi valinud: Riigikogu suunis valitsusele, kuidas pöördumatult Venemaa gaasi kasutamine lõpetada, millised tegevused ette näha ja millisel tasemel informeerida parlamenti. Mihhail

ta on täiesti sõltumatu ja keeldub Vene gaasi tarbimisest, samas on teada, et ta ostab reversi kaudu Saksamaalt sisse gaasi, mis on tulnud Venemaalt. Kas see tähendab, et see enam ei ole Vene gaas, või kuidas? Mis

ja mina ei ole ka saanud kindlat ettekujutust. Mis on sinu tänane ettekujutus? Kas me nii‑öelda ilma Vene gaasita sel sügishooajal ikkagi läbi ei saa, ükskõik kust ta siis tuleb? Ma arvan, et kui meil tekib täiendav kindlus ja selge raam, kui me oleme oma tahet väljendanud. Hetkel Eesti Vabariik ei ole oma ühemõttelist õiguslikult siduvat tahet lõplikult loobuda Vene gaasi kasutamisest väljendanud. See on õiguslik olukord.

Kindlasti tuleb siin tähele panna, et me eraldasime lisaeelarvega raha täiendava gaasireservi hankimiseks. Nüüd, selles kontekstis on oluline see suunatud pakkumine, mis on tehtud reale turuosalistele – osunduse järgi ligi 30 turuosalisele on varude keskus selle saatnud. Ja tõepoolest, Mihhail Stalnuhhini küsimus on selles kontekstis

[lahendus] on ikkagi LNG‑terminali realiseerimine Eestis. Ja see kindlus, et meil see LNG‑terminal tuleb venitusteta, on see, et me oleme kõikidest muudest tingimuslikest subjektiivsetest asjaoludest ning kolmandate riikide käitumisest või mittekäitumisest vabad. Meil peab olema autonoomsus

Anti Poolamets, palun! Hea juhataja! Austatud ettekandja! Seda enne õhtut hõiskamist on olnud küllalt. Juba 20. aprillil väitis rahandusminister, et Eesti ei kasuta Vene gaasi. See osutus valeks, sest Inčukalnsist tulev varu on suuresti Vene päritolu. Aga nüüd tehnilise teema juurde. Nimelt, Paldiski Põhjasadama operaatorid on öelnud, et nemad võivad kohe gaasilaevad sinna juurde võtta, vaja on ainult paar kilomeetrit toru ehitada, mis on kindlasti tehniliselt lihtsam kui merre mingi hiiglasliku kai ehitamine. Kas olete seda väidet uurinud ja ja kas ei ole nii, et kui me Põhjasadama väited ikkagi õigeks loeme, siis saaks väga kiiresti, võib-olla juba augustiks toru veetud ja oleksimegi Vene gaasist vabad? Hea Aitäh! Tõepoolest, need valitsuse esindajate väited kuni selle ajani, kui Venemaa sulges – see oli vist 21. mail – oma kraanid Soome suunal,

kui ta on juba meie omandis. Tõsine probleem, kui me tuleme konteksti juurde tagasi, on see, et suuremahulised Eesti kütusereservid on praegu Lukoili tütarettevõtte kontrolli all Soomes. Kindlasti on Eesti Vabariigil oluline viivitamatult see olukord lõpetada. Olukorras, kus Lukoili tütarettevõte Teboil kontrollib Soomes asuvaid Eesti kütusereserve

Mis puudutab muid alternatiivseid projekte ja nende tehnilist võimekust, siis neid ma ei oska kommenteerida. Aga kindlasti me peame nende projektide puhul silmas pidama võimalikult kiiret tehnilist võimalikkust ning loomulikult ka kõiki muid julgeolekulisi ja omandilisi aspekte, nagu ma tõin siin näiteks Teboili

et Ungari ja Tšehhi, ja kes seal veel olid, jäävad toruga ühendatuks ja ülejäänud lähevad välja. Kuidas sulle, kes sa oled nende asjadega aastaid

ei lööks uut templit külge, et teda ei hakataks kuidagi Euroopa Liidu sees torusid pidi laiali pumpama. See on kindlasti asjaolu, mida sanktsioonide rakendamisel tuleb silmas pidada.

kohta veel poolteist nädalat tagasi Eleringi juht ütles, et selle aasta sügiseks me seda ühendustoru ei ehita. Kuidas see tegelikkuses on,

on Vene gaasi kasutamise lõpetamine? Seda ma kahtluse alla ei sea, valitsus on seda ju ka väljendanud ja oma otsuse poliitilise tahtena fikseerinud. Mida me peame oluliseks, on, et see tegelikult oleks paika pandud ka õiguslikult, pöördumatult, selge tegevuskavaga ja selge kohustusega, et LNG‑võimekus peab Eestisse tekkima. Need moodustavad omaette kolmnurga, kus ka turuosalistele segane olukord võib kaasa tuua selle asjaga viibimise või riskide vähese maandamise.

ühte jalga, et erakorraliselt muutunud kontekstis saavutada meie varustuskindlus, ja teiseks, omada selgust ka hinnastamispoliitika osas. Praegu sellega ei tegeleta. Majandusminister andis riigieelarve kontrolli erikomisjonile informatsiooni,

jättis kõik need rahalised vahendid tegelikult lisaeelarvest välja, ei pidanud asjakohaseks seda mitte ühegi meetmega teha. Ma arvan, et see ei ole mõistlik lähenemisnurk, me peame olema ikkagi pikema vaatega kui nädal. Vähemalt poole aasta perspektiivis me peame olema võimelised haarama oma tegevusi ja ma ei näe õiguslikus raamis teist võimalust, kui just nimelt lisaeelarvega leevendusmeetmed ette näha. Aga hetkel valitseb meil tühjus nende otsuste osas. Aitäh! Rohkem küsimusi ettekandjale ei ole. Saame kaasettekande juurde minna ja palun siia majanduskomisjoni esimehe Kristen Michali.

Esmaspäeval, 16. mail arutas majanduskomisjon Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele pöördumatult Venemaa gaasi kasutamise lõpetamiseks" eelnõu 566. Seal oli kohal hulk inimesi majandusministeeriumist, valdkonnast ja nii edasi. Püüan peatuda olulisemal.Kõige olulisem oli muidugi see, mida ka ettekandja Urmas Reinsalu siin märkis, et me püüdsime välja selgitada, ehkki see oli juba selge, aga [stenogrammi] huvides [kordan, et] püüdsime välja selgitada, kas valitsus on väljendanud tahet Vene gaasi mittekasutamiseks ja, veelgi laiemalt, kõikide Vene energiakandjate kasutamise kasutamise lõpetamiseks. Vastab tõele, et valitsus on seda väljendanud. Selline plaan – mul on valitsuskabineti nõupidamiste kokkuvõtted, mis Urmas Reinsalu palvel loodetavasti ka talle edastati, vähemalt komisjonis ta sellist materjali küsis – oli valitsusel juba märtsis ja aprillis, tegelikult enne, kui Isamaa jõudis selle kahtlemata vajaliku, aga selleks hetkeks juba praktiliselt otsustatud eelnõu esitada.

kas Vene gaas on kuidagi täpsemalt määratletav? Kolleegi järjekindlus on selline, et ta küsis seda ka eile, nagu ta ise mainis. Urmas Reinsalu sai anda selgitusi, millisel moel tema Vene gaasi näeb.

mälu järgi ütlen – Taavi Aas siin puldist ütles 150 miljonit, pluss rahastus Eleringile suurusjärgus 30 miljonit, et teha vajalikud ühendused ja otsused. Nii et kokkuvõttes väärtusotsus kui selline on tehtud. Eesti [toetab] positsiooni – kui laenata kadunud USA presidendikandidaadi [sõnu] –, et see bensiinijaam, mis

Oluline on teada, et selle eelnõu otsusena vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus, sest ettepanekud eeldavad seaduseelnõu algatamist. Selle kohta on tulnud meile ka analüüs. Vaatan kohe, kellelt see tuli. Tuli õigus‑ ja analüüsiosakonnalt.

ehk täna, seegi läks konsensusega, ja teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus, seegi õnnestus teha konsensusega. Sellega ma komisjoni ettekande lõpetan. Aitäh! Aitäh! Nüüd küsimused. Urmas Reinsalu, palun! Aitäh! Härra Michal! Ma paluksin vastata lühidalt ja selgelt küsimusele, kas Eesti Vabariigi valitsus, Eesti Vabariik, on vastu võtnud õiguslikult siduva otsuse Vene gaasist loobumise kohta, mis oleks siduv kõigile turuosalistele kogu Eesti Vabariigi territooriumil. Aitäh!

vaatame veel mingit teist varianti. Aitäh, hea küsija! Esiteks, a) ei vingerdanud ja b) riigimehelikkuse hinnangu võtan tänuga vastu. Aitäh! Aga teie küsimusele ei oska ma väga hästi vastata. Kui te viitate sellele, et me loome alternatiivseid võimekusi, siis see vastab tõele. LNG‑võimekuse loomine käib,

Sven Sester, palun!

et aasta lõpuks me ei kasuta Vene gaasi, tähendab seda, nagu te mingil määral vihjamisi andsite mõista, et see on väärtushinnanguline sõnum

Aitäh! Minu hinnangul on turuosalised sellega juba arvestamas, muidu turuosalised täna ju ei planeeriks erinevate ühenduspunktide ja kaide väljaehitamist. See, ütleme nii, kindlasti on nende otsuste baas ja ma lähen siit edasi, et mitte ainult Eesti, vaid [kogu] meie regioon ehk Balti riigid ja Soome, tegelevad ju koos

ebaõnnestuma. Ka sellisel juhul me saame hakkama, ma arvan, nagu kõik teisedki saavad hakkama. Nii et need plaanid on olemas. Ja kui te küsite väärtusotsuse ja sanktsioonide vahet, siis ma ütleksin, et Isamaale on ju tuttav see printsiip, et

vastu. Rohkem küsimusi ei näe. Saame avada läbirääkimised. Kõigepealt Mihhail Stalnuhhin, palun! Lugupeetud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Ma olen siin puldis sellepärast, et mind rabas hiljuti täpsustatud inflatsiooni suurus 18,8%. See on jube! See, kes poes käib, see näeb, milline on vahe hindades. Samas ma arvan, et kui me siin saalis tegeleks Eesti majanduse kaitsmisega sama jõuliselt, kui me tegeleme selle hävitamisega, siis oleks inflatsioon palju väiksem. Aga nüüd selle eelnõu juurde, millest ma räägin.Ma ei leidnud Eesti meediast üldse infot selle kohta, seepärast [esitan] alguses lihtsalt mõned viited. Gaas tuleb Venemaalt Euroopasse ja kõik tehingud gaasi ostmise ja müügi ümber käivad Gazprombankis. Aasta alguses oli sellel pangal 54 klienti.

Bloomberg toob välja ka Itaalia peaministri Mario Draghi sõnad, kes hiljuti ütles, et enamik gaasiimportööre on juba avanud oma arve Gazprombankis. sellest ei kirjuta, seepärast ma tsiteerin Ameerika autoriteetset väljaannet Politico. See konkreetselt näitab, millised firmad on avanud oma arved: Saksa VNG, VR Bank ja Uniper, Ungari MVM, Prantsuse Engie ja nii edasi. Need on täitsa olemas. See tähendab, tegemist on riikidega, kes saavad aru, et isegi kui nad tahaks lõpetada Vene gaasi ostmise, siis seda asendada ei ole mitte kuidagi võimalik.Kui Kui keegi ütleb, et ta keeldus Vene gaasist, siis ta blufib. Näiteks Poola teatab, et ta keeldus ja rõõmsalt teatab, et ta ostab reversina gaasi Saksamaalt. Ma loodan, kolleegid, et te suudate ette kujutada Euroopa kaarti. Alguses on Venemaa, siis on Ukraina ja Valgevene, siis on Poola ja alles siis tuleb Saksamaa. Kas keegi siin saalis arvab, et ühe ja sama toruga saab gaasi ajada ühele poole ja teisele poole? See ei ole niiviisi mõeldud. Revers ei tähenda mitte seda, et gaas on Saksamaale tulnud ja sealt tagasi Poolasse See tähendab seda, et Poola võtab selle gaasi siis, kui see on otse Venemaalt tulnud, ainult et ta maksab veidi rohkem sakslastele – see vormistataksegi gaasi reversiks. Selles ongi point, muud mitte midagi. Euroopal on sellest 155 miljardist kuupmeetrist, mis saadi eelmine aasta Venemaalt, võimalik asendada umbes 45 miljardit. See on Norra, see on Alžeeria, Katar ja nii edasi. Aga kõik ... palun! Kolm minutit lisaaega, palun! ... katsed suurendada seda arvu ei anna mitte midagi. Ma loodan, et te teate, et Scholtz on juba püüdnud seda teha, käis Saudi Araabias või Kataris ja püüdis kokku leppida. Asi on selles, et seda ei tehta vot niiviisi, et klõpsad näppudega, ja ongi valmis. See võtab aastaid, aastaid ja aastaid.Praegu aastaid.Praegu on küsimus selles, et kui me oleme mingi organisatsiooni liige ja see on eelduseks sellele, et meil on ühine poliitika kõigis suunades, ja kui on selge, et need majanduslikult tugevad riigid, Itaalia, Saksamaa ja Prantsusmaa, jätkavad Vene gaasi tarbimist, siis miks meie peame oma ettevõtjate vastu töötama? Miks meie võtame sellise eesmärgi?Meie

Küsimus: kust saab Eesti? Eesti saab Lätist. Kust saab Läti? Läti saab Venemaalt. See on enesepettus. See on enesepettus!

Kui te mingis kohas lõpetate vastuvõtmise, siis see ei tähenda, et keegi saab päevapealt keelduda. Ta peab lihtsalt ostma palju kõrgema hinnaga. Ja teie moraalsed väärtused annavad Venemaale [tulu] juurde, esimeses kvartalis teatas Gazprom täiendavast tulust 793 miljardit rubla ehk 13 miljardit dollarit. kõik on tänu sellele tsirkusele, mis algas ümber selle gaasi. Kui sa kavatsed midagi teha, tee enne valmis plaan, arvuta kõik läbi, tee niiviisi, et ei kannataks ei sinu elanikkond ega sinu ettevõtjad.

Nii et kõik sellised üleskutsed on minu arvates puhas poliitika ja need arvesta ei meie riigi huvidega ega meie inimestega. Aitäh! Peeter Ernits, palun!

Lähen Pakri poolsaarele. Me oleme Urmasega siin riigieelarve kontrolli erikomisjonis seda teemat söögi alla ja söögi peale, hommikul, õhtul ja päeval väga palju arutanud. Ma arvan, et ma natuke kujutan ette, millega on tegemist.

peaaegu nagu Ukraina värv – läheb mere alt Soomesse. Jah, sealt kaudu liigub ilmselt selline gaas, mis toidab

ta pärit on. Praegu käib nagu võidujooks ja ausalt öeldes ei saa ma hästi aru, mis tegelikult toimub.

Algul oli tähtaeg 1. november, nüüd on see kuu aega edasi lükkunud, aga ei ole kindlust, millal see tegelik tähtaeg on. Samal ajal käib Soomes samuti võidujooks. Algul oli, et mitu aastat läheb, aga praegusel hetkel ehitavad ka soomlased kiiresti. Tõsi, samas merepõhjas sealt Paldiski poolsaarelt läheb torukene Soomesse ja sealt voolab ilmselt suuresti Vene gaas praegu Soome poole. Nüüd, kummalisel kombel mina ei ole aru saanud, kes selle lõbu kõik kinni maksab.

Keskerakond eelmisel nädalal kohtus nende lugupeetud härradega ja Tõnis Mölder andis siin aru, et keemiat omavahel ei olnud. Võin teile kinnitada, et ka eile ei olnud seda keemiat. Ja mulle tundub, et see usaldamatus kummalgi poolel on üsna suur. Miks Miks see niimoodi on? Ühelt poolt vastupanu, sellise võimekuse tekkimine, see on esimene. Jah, käib võidujooks, et kes saab selle valge laeva enda juurde. Ükskõik kas üle, ma ei ütle, et laipade, aga igal juhul ja iga hinna eest on seda

Seal on tormine avameri. Lootsid haaravad peast kinni, nad tunnevad seda merd ja ütlevad, et avarii on kindlustatud.

Eesti Reformierakonna fraktsioon on teinud ettepaneku tänast istungit pikendada kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14-ni. Selleks me peame hääletuse tegema. Head

Pikendamist pooldab 39 saadikut, vastu on 1. Oleme istungit pikendanud kella kaheni. Ärge ära jookske, meil on varsti vaja hääletada ka eelnõu, aga enne seda on veel üks kõne. Mihhail Lotman, palun!

Austatud Riigikogu aseesimees! Austatud kolleegid! Vene gaas on toksiline. Ma ei pea silmas üksnes seda, et seda ei ole kasulik sisse hingata, selles mõttes ei ole ta mürgisem kui ükskõik milline teine maagaas, aga ta on toksiline poliitilises mõttes.Venemaa on kasutanud gaasi relvana juba aastakümneid. Tekitades sõltuvuse gaasitarbimisest, on ta korduvalt šantažeerinud, ähvardanud oma kaubanduspartnereid. Aga võib-olla veel olulisem on see, et

Itaalia peaminister Draghi on suurepärane näide. Terve rida lääne poliitikuid on väljendanud isegi arvamust, et mis siis, maksame rublades, kui Venemaa nõuab, sest gaasi on ikka vaja. Selline poliitiline ja majanduslik korruptsioon on otsene ohuallikas.

Venemaa sõjaväge ja agressiivset sõda Ukrainas ning see sõjavägi ohustab ka meie suveräänsust. Niisiis, Vene sõjaväe finantseerimine.Selles mõttes ei ole üldse üllatav, et Euroopa Liidus ja ka Eestis on konsensus, et Vene gaasist tuleb loobuda.

gaasist tuleb loobuda, ja teiselt poolt otsime võimalusi, kuidas osta Vene gaasi nii, et tal ei oleks Vene gaasi silti küljes. Suure võiduna kuulutas Saksamaa kantsler, et Nord Stream 2 on peatatud.

retoorikas suurepäraselt väljapeetud. Välisajakirjandus tsiteerib teda. Eriti populaarseks on saanud tema ütlus, et gaas on kallis, aga vabadus on hindamatu. Jah, mõlema käega kirjutaks alla. Siin on väga õige probleemiasetus. Gaas või vabadus? Vaat see on see valiku koht. Me deklareerime vabadust, aga ostame gaasi.

opositsioonierakonnana talle appi ja esitame selle eelnõu. Ma loodan, et tänulik Reformierakond võtab sellest võimalusest kinni ja hääletab selle poolt. Aitäh!

Ma arvan, et tegelikult murtakse siin sisse lahtisest või pöörduksest, sest põhimõtteline väärtusotsus, nagu öeldud, on tehtud. Vastasel korral ei oleks me lisaeelarvest niigi pingelises rahandusseisus, kui iga euro loeb, otsinud lisaraha gaasivarude soetamiseks, mille puhul kehtib printsiip, et sinna sisse ei lähe Vene gaas.

juba oluliselt enne, kui see meid kõiki äärmiselt innustav otsuse eelnõu esitati. Tegemist on üleskutsega, mille järgi tegutseti juba enne, kui see üleskutse esitati.

Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele pöördumatult Venemaa gaasi kasutamise lõpetamiseks" ettepanek vajab 51 häält. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Valitsus peab tegelikult andma aru, valitsus peab langetama siduva otsuse sanktsioonina. Ja ma juhin tähelepanu, et rahvusliku sanktsiooni langetamine ei ole parlamendi seadusandlik küsimus, vaid see on valitsuse sanktsioneeriv otsus

mistõttu on komisjoni seisukoht, et see on 51 hääle eelnõu. Juhatus jäi selle põhjendusega rahule. Jah, palun, Urmas Reinsalu!

Mina arvan, et maagaasiseadust ei ole vaja muuta. Ma rõhutasin ka oma ettekandes, et valitsus tahab mulle sõnu suhu panna, mina ei ole kusagil rääkinud maagaasiseaduse muutmisest, mina kõnelen sanktsiooni kehtestamisest rahvusvahelise sanktsiooni seaduse alusel. Valitsus opereerib hoopis teises õigusväljas. no valitsus on meile niimoodi öelnud, et eelnõuga soovitakse, et Vabariigi Valitsus langetaks otsuse Venemaa gaasi kasutamise lõpetamiseks ja LNG-terminali rajamiseks ning annaks Riigikogule ülevaate nimetatud otsuse ettevalmistamiseks vajalikest tegevustest. tegevustest. Kuigi Riigikogule ülevaate esitamine ei eelda seaduse algatamist, eeldavad seda teie eelnõu punktid 1 ja 2, need ettepanekud, mis seal kirjas on, et nimetatud ettepaneku täitmine tingib Vabariigi Valitsuse poolt maagaasiseaduse muutmise eelnõu ja lisaeelarve seaduse eelnõu algatamise. Niisugune on valitsuse hinnang ja seda vaidlust ei ole meil

ja jälle ja järjekordselt sellise kaasusega, kus reformierakondlik poliitkond leiab, et asju on vaja pöörata täpselt vastavalt nende vajadusele: siis, kui see neile on kasulik, vaat siis

just pikendasime istungit, muidu oleks võinud viie või kolme minuti pärast juba arutama hakata. Antud seisukohavõtt on tulnud küll majandusministeeriumist, mida juhib Keskerakond, ma ei arva, et meil praegu siin soola puhutakse või suvaõigust kuidagi rakendatakse. Selle 51 hääle teemal oleme siin vaielnud muidugi palju ja ilmselt see vaidlus vähemalt selle koosseisu lõpuni ei vaibu. Urmas Reinsalu, palun! Aitäh, austatud istungi juhataja! See olukord muutub palju segasemaks, kui ma oleksin eeldanud. Korraga on tulnud mängu argument teie käsutuses olevast dokumendist, et Vene gaasist loobumiseks on vaja vastu võtta uus lisaeelarve.

Seda sisulist vaidlust ma ei hakka siin pidama, et kas [on vajalik] võrgutariifi kohustuslikuks muutmine süsteemihaldurile või kuidas see käib, kas maagaasiseadus või lisaeelarve või mingi muu asi.

Kui selle eelnõu poolt tuleb Riigikogus 51 või rohkem häält, siis saab valitsus kohustuse kas eelnõu väljatöötamiseks või koos eelnõu väljatöötamisega ka eelarvevahendite leidmiseks. See ongi see avatud uks, 51 häält on avatud uks.

sest me pidasime väga loomulikuks, et see on lihthäälteenamusega küsimus. Miks te seda komisjoni ettekandjalt ei küsinud? Mina ei ole komisjoni ettekandja.

Aitäh! Ei ole mingit suuremat segadust, on lihtsalt lõbus hakanud jälle. Me võime kuni kella kaheni seda arutelu pidada ja homme kella kahest jätkata. Komisjoni protokollis on näha, et see info on edasi antud ja keegi ei ole küsimusi küsinud ega proteste esitanud. Nii

maagaasiseadust muuta. Ma paluksin, et istungi juhataja kirjeldaks, mis otsuse langetas enne komisjoni istungit Riigikogu juhatus, et kas me oleme Vene gaasist loobunud ja mida Vene gaasist loobumiseks oleks vaja teha, kuna see on ju point. see on ju point. Sisu muutub vormiks ja vorm muutub sisuks, neid ei ole võimalik lahutada. No küllap sa saad aru, et Riigikogu juhatus ei aruta seda, kas Eesti loobub Vene gaasist.

nende info põhjal toob komisjon oma ettepaneku, missuguse künnisega see hääletus toimub. Ja nüüd ma pean tunnistama, et sellel Riigikogu juhatuse istungil, mis pani selle meile päevakorda ja selle häältekünnise [kehtestas], mind kohal ei olnud.

Aga tundub, et me saime selle aina suureneva segaduse suures osas lahendatud. Alustame uuesti hääletamise kutsungit, et viia läbi hääletus. Head

kolleegid, panen hääletusele Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele pöördumatult Venemaa gaasi kasutamise lõpetamiseks" eelnõu 566. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu poolt on 24 saadikut, vastu on 1, erapooletuid ei ole. Eelnõu ei leidnud toetust. Tänane kolmas päevakorrapunkt on Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele täiendavate sanktsioonide kehtestamiseks Vene Vene Föderatsioonile seoses agressioonisõjaga Ukraina vastu" eelnõu 567. Tegemist on esimese lugemisega. Ka siin on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus ja ettekandjaks on Riigikogu liige Urmas Reinsalu. Palun! Aitäh! Eesti Vabariigi rahvaesindus on siin saalis avaldusega mõista hukka Vene föderatsiooni agressioonisõda Ukraina vastu nõudnud maailma avalikkuselt, sealhulgas oma riigi valitsuselt, täiemahulise kaubandusembargo kehtestamist Vene föderatsioonile.

Euroopa Liidu tasemel on veoste autotranspordile kehtestatud sanktsioon, kuid see sanktsioon on äärmiselt silmakirjalik. See reguleerib üksnes Vene föderatsiooni registrisse kantud sõidukeid, mis tähendab tegelikult seda, et efektiivsel määral jätab välja kõik kolmandate riikide autotranspordi veosed Vene föderatsioonist ja Vene föderatsiooni.

sest näiteks Portugalil, Luksemburgil või Belgial polegi maismaapiiri Vene föderatsiooniga. Seetõttu meie oleme praegu moodustanud Eesti kaudu Vene föderatsiooni ärile, mis toidab Vene sõjamasinat, nii‑öelda elutee. See elutee on moraalselt hukkamõistetav ja sellel ei ole mingisugust õigustust praeguses kriitilises olukorras Vene agressioonisõjas Ukraina vastu.

nagu on ka Euroopa Liidu sanktsioonimääruses fikseeritud, Vene föderatsiooni registrisse kantud laevadest 24. veebruari seisuga, vaid juttu on tegelikult kõikidest alustest, kes toimetavad kaupu Venemaalt või Venemaale.

sanktsioneeritud, tuleb välja, et ta päriselt ikkagi ei ole sanktsioneeritud ja on jäetud selline ebaselge olukord. Antud küsimus on tõepoolest nii, nagu sa õigesti viitasid, täna on sama situatsioon ja ilmselt nii mõnigi ettevõtja üritab seda heauskselt või siis mitte nii heauskselt igal juhul ära kasutada ja seda on nendele raske ette heita. Mis sa arvad, mida peaks tegema, et selle eelnõuga ei läheks nii, nagu meil läks maagaasi sanktsioneerimisega, et valitsus justkui deklareerib väga õõnsalt enda lubadust, mis sisuliselt ei tähenda mitte midagi? Suur

kohta. Mida teha selleks, et selle eelnõuga ei läheks nii nagu eelmise eelnõuga? Ma arvan, et me peame aru saama, et oma asendist tulenevalt nii julgeolekuliselt, aga ka muus mõttes naabrusest Vene föderatsiooniga, lasub meil seda tüüpi

Vene föderatsiooniga. Jutt käib ikkagi ju maismaapiiri kargo reegli katkestamisest. Ja see on põhimõtteline erinevus, et praegu on meil olukord, et Euroopa Liidu sanktsioon on tegelikult autodele, piir on avatud, vea neid kaupu kaameliga või vea neid kaupu Saksamaal või Bulgaarias registreeritud rekaga. Aga meie ettepanek on rahvusliku sanktsioonina ja koostööd tehes piirkonna riikidega, ennekõike Balti riikidega, kehtestada ühisrahvuslik sanktsioon just nimelt maismaakargo katkestamiseks Vene föderatsiooni ja Valgevene piiril. Me näeme praegu palju vapraid protestijaid, kes näiteks Poola-Valgevene piiril on neid kargoautosid püüdnud blokeerida, seal on oma protestivormid. Ei ole ilus see olukord, mis praegu on välja kujunenud, ja lisaks lisaks moraalsele hukkamõistule, selleks, et me ei oleks silmakirjalikud, peame astuma ka õigusliku tähendusega sammud. Sellele see otsuse eelnõu üheselt

et saaks kiiremalt liikuda. Aga samas, minu küsimus on see: Einar Vallbaum, kunagine kolleeg, sinu erakonnakaaslane, on aastaid juhtinud Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni. Kas sa oled temaga konsulteerinud, mida tema sellest profina arvab? Ei ole. Aga ega see ei ole logistikaküsimus, see ei ole autovedude küsimus, olgu need Eesti-sisese või Eestit läbiva transporditrassiga. See on poliitiline küsimus Eesti Vabariigi suhestumisest Vene-Ukraina sõjasse perspektiiviga, et me peame rakendama kõiki mõeldavaid abinõusid sõja lühendamiseks. Ja see Ja see on üks abinõu selles kontekstis. Kui Eesti Vabariigi Riigikogu võttis vastu otsuse – ma usun, et me ei olnud silmakirjalikud ega õõnsad –, millega me nõudsime kõikehõlmavat kaubandusembargot

Tere päevast minu poolt ka! Erakond Isamaa algatas 4. aprillil Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele täiendavate sanktsioonide kehtestamiseks Vene Föderatsioonile seoses agressioonisõjaga 5. aprillil võttis Riigikogu selle menetlusse ja eelnõu sai numbri 567. Eelnõu sisu tutvustas esitaja siin äsja põhjalikult, sestap pole mul põhjust seda üle korrata.Majanduskomisjon arutas eelnõu 16. mail. Komisjoni istungile olid kutsutud eelnõu esitaja esindaja Urmas Reinsalu, Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumi meremajanduse asekantsler Kaupo Läänerand, ettevõtlus‑ ja tarbimiskeskkonna osakonna väliskaubanduspoliitika nõunik Koidu Talli ning teede‑ ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter.

Tõusetusid tehnilised küsimused sanktsioonide kehtestamise keerukusest. Parasjagu sellel ajal oli kõne all punkerdamine ankrualadel ja meremajanduse asekantsler Kaupo Läänerand rõhutas eraldi, ühe riigi või regiooni sanktsioon ei ole mõjukas meede, kui rääkida merendusvaldkonna sanktsioonidest, ja Eesti sanktsioonide puhul liiguksid kaubavood teistesse riikidesse. Regionaalsed meetmed ja riiklikud meetmed ei ole mõjusad ning Venemaa ei tunneta neid. Eestil on ka üks väga ebameeldiv kogemus, kui üksinda või ainsa riigina üritati Valgevene naftatoodet sanktsioneerida, aga see võttis suuna hoopis Lätti. Nüüd Eesti, Läti, Leedu ja Poola omavahel väga tihedalt kohtuvad, et arutada erinevaid sanktsioone ja mõjutada teisi Euroopa Liidu riike Liidu riike nendega kaasa tulema ja ühiselt ellu viima. Vene lipu all olevad laevad on ära keelatud, aga Vene omanike laevu ära keelatud sellel ajal ei olnud, kuna üks liikmesriik oli vastu. Kaupo Läänerand rõhutas ka, et kõige efektiivsem sanktsioon on kauba või kaubaliigi embargo, mis kehtib loodetavasti ülemaailmselt niivõrd, kuivõrd õnnestub teisi riike veenda. Mihhail Stalnuhhin

see sadam on aastate jooksul kasvanud ja praeguseks saanud Euroopa suuruselt kolmandaks sadamaks. Venemaa ehitab sadamaid mitmesse linna ja kõik sanktsioonid

tankereid punkerdamata või on need teenused möödapääsmatud. Ma juhiks siin tähelepanu sellele, et punkerdamine tähendab igasugust laeva varustamist ja ka

Kaupo Läänerand arvas, et ankrualadel jäätmete üleandmise võimalus peaks säilima, sest kui Eesti sellist võimalust ei loo, siis laseb laevaomanik jäätmed Läänemerre.

viitas, et ettevõtja, kes läheb punkerdamisteenust pakkuma, peab veenduma, et tehing on sanktsioonide vaates legaalne, ning vastutama oma tegevuse eest. eest. Mina tõstatasin küsimuse, et laeva kütuseta jätmine on selles mõttes kaheldav, et ilma kütuseta laev on juhitamatu,

Koidu Talli kommenteeris väidet seoses piiriüleste kaubamahtude kasvuga, et igas Euroopa Liidu sanktsiooni määruses, kus on teatud kaubagrupid või tootjad keelatud, on antud ka üleminekuperiood. Ega me ei tea, kelle kaupu või kelle makstud kaupu praegu üle piiri liigub, sest teadaolevalt ka paljud ettevõtted sulgevad oma tegevust Venemaal ja veavad välja oma varusid ja ja seadmeid. Enamikul toodetel algavad sanktsioonid suve alguses, sõltuvalt sellest, millal on piirang vastu võetud. On tõesti näha, et Eesti ettevõtjad on intensiivistunud, kuna rahad on tootjatele nii Valgevenes kui ka Venemaal makstud ja soovitakse kaup kätte saada. MKM-i teede‑ ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter lisas, et EL‑i otsekohalduva määrusega reguleeritud valdkonda siseriikliku õigusega üle reguleerida ei saa. saa. Eelnõuga sisuliselt kehtestatakse sanktsioonid Euroopa Liidu veoettevõtjatele ja esitatud ulatusega ettepanekut saaks realiseerida ainult Euroopa Liidu sanktsioonide kaudu. Ma arvan, et need ongi olulisemad sisulised aspektid, mida sellel majanduskomisjoni istungil käsitleti. tasub välja tuua veel see, et kui Euroopa Liidu otsekohalduv õigus reguleerib mingit valdkonda, siis riigisiseselt ei ole õigust samas valdkonnas kehtestada teistsuguse käsitlusega reegleid.

ja ka valitsusasutustest laekunud arvamuse põhjal vajab see eelnõu vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust. Kokkuvõtvalt, komisjon otsustas esiteks määrata juhtivkomisjoni esindajaks siinkõneleja; teiseks teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 31. mail 2022, see tähendab täna; kolmandaks teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus. Kõik otsused võeti vastu konsensuslikult. Hääletamisel olid kohal siinkõneleja, Riho Breivel, Jüri Jaanson, Mihhail Korb, Kristen Michal, Sven Sester ja Mihhail Stalnuhhin. See on minu poolt kõik. Ja nüüd küsimused. Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Hea ettekandja! Nagu ma aru saan, on see selline patriootlik ja innustav üleskutse, aga arvestades reaalsust, peaaegu täitumatu.

et teiste riikide laevad Eesti majandust saaksid teenindada, või on neid liiga vähe selleks, et Vene tankerid [ei] saaks seal aega viita, kui neil vedusid pole, pole kaupa vedada või pole kusagile minna ja neid ei lubata sadamatesse.

Heiki Hepner, palun! Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud ettekandja! Selles otsuse eelnõu kolmandas punktis on öeldud nii: "Vabariigi Valitsusel taotleda jätkuvalt koos samameelsete riikidega Euroopa Liidu ülese vastavasisulise sanktsiooni kehtestamist." Me räägime maismaatranspordist, see sisuliselt puudutab viit riiki: Soome, Eesti, Läti, Leedu ja Poola. Rohkem neid riike lihtsalt ei ole.

eestvedaja on Eesti olnud. Kas komisjonis oli arutelu ka selle üle, miks me selles küsimuses ei taha olla eestvedajad? Miks me ei suuda selle viie riigi hulgas olla eestvedajad? Oleme pakkunud seda võimalust, ma ei tea, kas Leedule või Poolale, või üldse oleme vaadanud sellest kuidagi Komisjon käsitles seda. Valitsus on ettepanekuid teinud ja [Eesti] on tõesti olnud üks eestvedajaid nende sanktsioonide puhul, mis Venemaale kehtestatakse. Selles kindlasti keegi kahelda ei saa. Aga komisjon leidis, ja ma arvan, et kes põhjalikumalt järele mõtleb, see saab ka aru, et oluline on sanktsioneerida kaubagruppe ja kaupu endid, mitte transpordivahendeid. Siis ongi nii, et kui

Veoettevõtted teevad ju oma töö mujal ära, sanktsioneeritud saavad oma ettevõtted. Kaubagruppide sanktsioneerimine on see, mida valitsus on eelistanud ja milleks ta on ka teisi riike kaasa kutsunud. Eile hilisõhtulgi, ma saan aru, saavutati uued kokkulepped, mis puudutavad naftatoodete embargot kahe kolmandiku ulatuses. Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole, võime avada läbirääkimised. Mihhail Lotman, palun!

väärtuspõhine poliitika ei ole sugugi väärtuspõhine, gaas on tähtsam kui vabadus. Paraku me näeme seda mitte ainult gaasivaldkonnas. Me oleme siin Riigikogus vastu võtnud deklaratsiooni, mis kutsub üles kehtestama kõikehõlmavat embargot.

tehnilised küsimused, mis ei lase konkreetset sanktsiooni kehtestada. Ja veel hullem asi: selgus, et Eesti sanktsioonid Valgevene vastu olid ekslikud, kahjulikud, sest nad lähtusid põhimõtetest, aga mitte firmade huvidest.

palun neid sanktsioone lõdvendada ja nii edasi. Jutt või asi! See jutt, et meie kuidagi takistame Vene kaupade sissevedu ja see tugevdab Venemaad, ei ole üldse pädev. Austatud kolleegid! Me võitleme väikeste sulidega, me võitleme nende lollikestega, kes käivad ringi Georgi lintide või mingisuguste märkide või Z-iga. Aga Vene maailm veereb mööda Eesti raudteerööpaid. Vene maailm tuleb nende tsisternidega, millel kõik need märgid on küljes, aga selle vastu

mis on tähtsam, kas see väike või suur tulu, mida saavad logistikaettevõtjad, või vabadus? See on see küsimus, mille üle me praegu otsustame ja mille üle me praegu ka hääletame. Aitäh! Aitäh! Rohkem sõnavõtusoove ei näe. Sulgen läbirääkimised. Selle eelnõu kohta muudatusettepanekuid tehtud ei ole ning juhtivkomisjon on teinud ettepaneku viia läbi lõpphääletus. Seda lõpphääletust hakkamegi nüüd korraldama.

panen hääletusele Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele täiendavate sanktsioonide kehtestamiseks Vene Föderatsioonile seoses agressioonisõjaga Ukraina vastu" eelnõu (567 OE) ja see nõuab Riigikogu koosseisu häälteenamust. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Saame minna päevakorraga edasi. Tänane neljas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (559 SE). Me oleme teise lugemise juures ja ettekandjaks on kultuurikomisjoni liige Jaak Juske. Palun! Austatud istungi juhataja! Hea Riigikogu! Riigikogu kultuurikomisjon on seda eelnõu vahepeal arutanud kolmel istungil.Pikem arutelu oli meil 9. mai istungil, kus osalesid lisaks komisjoni liikmetele ja ametnikele kutsututena ka Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik Ülle Talihärm, Eesti Hoiuraamatukogu direktor Gerda Kulli-Kordemets ning Eesti Puuetega Inimeste Koja esindaja Mari Puuram.

Komisjon saatis eelnõu arvamuse avaldamiseks ka huvirühmadele: Eesti Rahvusraamatukogule, Rahvaraamatukogude Nõukogule ning Eesti Linnade ja Valdade Liidule. Kõik nad andsid teada, et neil ettepanekuid eelnõu muutmiseks ei ei ole.Järgnes pikem arutelu. Kõigepealt Gerda Kulli-Kordemetsa sõnul tekitab eelnõu puhul küsimusi, miks ei ole paljude aastate jooksul hoiuraamatukogu ja selle struktuuriüksuse, pimedate raamatukogu puhul arutatud muid variante kui ainult liitmist rahvusraamatukoguga. Ta küsis, miks lahutati käesolev seaduseelnõu rahvaraamatukogu seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusest, kuigi oleks loogiline neid koos menetleda. Hoiuraamatukogu hinnangul ei ole eelnõu piisavalt ette valmistatud, hoolimata sellest, et laiemalt riigireformist ning konkreetsemalt ka hoiuraamatukogu ja rahvusraamatukogu ühendamisest on räägitud juba aastaid. Ettepanek on vastavad analüüsid paari aasta jooksul läbi viia ning hoiuraamatukogu liitmine rahvusraamatukoguga edasi lükata.Ülle Talihärm vastas, et ühendamist hakati kaaluma juba aastatel 2016–2017. Vaadati, millises vormis hoiuraamatukogu võiks jätkata ja et ei oleks killustatult eri asutusi, kes sarnaseid teenuseid pakuvad. Hoiuraamatukogul on kaks väga olulist raamatukoguteenustega seotud ülesannet: [teavikute] raamatukogu teenus, mõlemad on rahvusraamatukogu teenustega seotavad. Kolmas teenus ehk vahetusteenus on samuti rahvusraamatukogule loomulik teenus. On leitud, et hoiuraamatukogu liitmine rahvusraamatukoguga on mõistlik, kuna rahvusraamatukogul on võimalik kasutada erinevaid lahendusi, kuidas äriteenuseid ja koostööd arendada. Tulenevalt sellest, et rahvusraamatukogu renoveerimine on juba alanud, on mõistlik need teenused ja uued ülesanded kohe ka hoonesse planeerida. Talihärm rõhutas, et kiirustamist ei ole ja hoiuraamatukogu ülesannete üleandmisel püsitakse algselt planeeritud graafikus. Samuti tegeldakse edasi rahvaraamatukogude ümberkorraldamiseks lahenduste leidmisega. Ta selgitas, et mis puudutab hoiuraamatukogu ettepanekut asendada eelnõus sõna "moodustama" sõnaga "korraldama", on Kultuuriministeeriumi ettepanek jääda sõna "moodustama" juurde, kuna moodustamine on pidev trükiste kogusse võtmise ja kogust väljaarvamise tegevus, aga korraldamine on olemasoleva kogu korraldamine. Aadu Must küsis, kuidas hoiuraamatukogu moodustamine parandab raamatukogunduse olukorda Eestis ning mis täpsemalt on selle tulemusena paremaks Kordemets vastas, et mis puudutab hoiuraamatukogu kui vahetuskogu pidaja ülesandeid, siis kõige paremini toimivad tema hinnangul need asutused, mis on moodustatud konsortsiumi‑ või sihtasutusepõhiselt, kus on koos nii omavalitsus, riik kui ka raamatukogud. Aadu

Talihärm vastas, et sellega tegelevad lisaks rahvusraamatukogule ka ülikoolide raamatukogud. Kuna Eesti väljaandeid saab praegusel ajal välisriikidest lihtsalt osta, siis vahetus välisriikidega on vähenenud. Riigisisene raamatukoguvahetus on aga väga oluline protsess ning see kavatsetakse ühendada EAS-i teostatud teenusega "Raamatud liikuma". Kui raamatukogule tulevad annetusena kasutusväärtusega väljaanded, siis on mõistlik laenutusraamat ühendada vahetuskogu raamatuga. Ühendades mitu teenust, tekib uus võimalus ning hoitakse kokku kulusid. Jaak Valge küsis seepeale, miks ei lubata välismaal asuvatest raamatukogudest tellida kõikidel raamatukogudel üle Eesti. Talihärm vastas, et näiteks välisriikide puhul tekib küsimus, kuidas arveldada. Väikestel raamatukogudel sageli puudub raamatupidamise võimekus, lisaks on mugavam kasutada suuremate asutuste logistikateenust. Projekt "Raamatud liikuma" lahendab kõikide raamatukogude jaoks raamatute laenutamise ja tellimise probleemi. Kordemets sõnas, et välisvahetuse osa on kahtlemata oluline eriti teadusraamatukogude vaates. Hoiuraamatukogus säilitatakse võõrkeelset vähe kasutatavat kirjandust ja see on samuti oluline. Üllar Saaremäe küsis, millest tekib see vääritimõistmine, et ministeeriumi esindaja räägib plaanipärasest edasiliikumisest, aga hoiuraamatukogu esindaja liigsest kiirustamisest. Saaremäe küsis, miks peab kõnealused muudatused tegema ära kohe, kui rahvusraamatukogu renoveerimine lõpeb alles aastal 2025. Talihärm selgitas, et teenuste liitmisel ja muutmisel viiakse läbi teenuste inventuur. See on vajalik, et ülevõtja oleks teadlik teenuse probleemidest, kuidas teenusega edasi tegeleda ja millist ressurssi see vajab. Kui rahvusraamatukogu muutub teenuse omanikuks juba 2023. aastal, kui hakkab seadus kehtima, siis saab ta oma strateegiatesse planeerida kõik vajalikud tegevused. Aadu Must küsis, kus hakkavad tulevikus paiknema hoiuraamatukogu füüsilised kogud. Talihärm vastas, et pimedate raamatukogu on planeeritud 2025. aastast Tallinna kesklinnas Tõnismäel Võõrkeelse kirjanduse säilituskogu ja vahetuskogu on kavandatud pärandihoidlasse, mis tuleb Harjumaale. See plaan on tehtud alates pärandihoidlate kavandamisest. Kordemets lisas, et hoiuraamatukogu vaates on pärandihoidla koht, mis annaks depooraamatukogule võimalusi juurde. Mõistlik oleks hoiuraamatukogu ülesannete üleandmisel liikuda pärandihoidla valmimisega samas rütmis. Pärandihoidlasse kavandatakse ka moodne robothoidla. Hoiuraamatukogu arvates tuleb liikuda samas rütmis füüsilise kolimisega. Helle-Moonika Helme küsis, kas "Raamatud liikuma" on projektipõhine tegevus ning kui palju eelnõus planeeritud muudatused maksma lähevad. Kordemets vastas, et siseauditi kohaselt on kokkuhoid 52 000 eurot aastas. Talihärm vastas, et "Raamatud liikuma" on jätkusuutlik projekt, mis jääb Eesti Rahvusraamatukogu ja tema partnerite püsitegevuseks. Talihärm lisas, et hoiuraamatukogu teenuste jätkusuutlikkuse tagamiseks oleks nii või naa teisiti vaja ressurssi ja 52 000 eurot kokkuhoidu aastas tulebki nendelt infosüsteemidelt, mida kasutab nii rahvusraamatukogu kui ka hoiuraamatukogu. Kordemets sõnas, et aastal 2022 soovitakse IT‑süsteemide lahenduse jaoks saada 70 000 eurot ning järgnevatel aastatel samuti. Margit Sutrop küsis, kas ressursside kokkuhoiuga võib tekkida oht, et on vajadus vähendada raamatute hulka. Talihärm vastas, et võõrkeelse kirjanduse säilituskogu Tõnismäele rahvusraamatukogu hoonesse ei liigu. See on kavandatud pärandihoidlasse. Sutrop küsis, mis saab juhul, kui pärandihoidlat ei ehitata. Talihärm vastas, et hoiuraamatukogu hoone on Riigi Kinnisvara AS‑i hallata. Seal on täna nii muuseumi kui ka hoiuraamatukogu kogud, sellisel juhul jäävad kogud sinna pikemaks ajaks. Kordemets lisas, et hoiuraamatukogu praeguse hoone renoveerimise maksumuse suuruseks oleks 16 miljonit eurot. Viktoria Ladõnskaja-Kubits küsis, kas kiirustades seaduse vastuvõtmise korral võib olla kindel, et viie aasta pärast ei pea seda seadust uuesti käsitlema. Talihärm vastas, et eelnõuga planeeritud tegevused kehtivad kindlasti viis aastat ja rohkemgi. Vajadus seaduse avamiseks võib tulla seoses rahvaraamatukogudega. Kordemets sõnas, et seetõttu ongi hoiuraamatukogu seisukoht, et seadusemuudatus tuleks ühendada uuesti rahvaraamatukogu seaduse muutmisega

Talihärm vastas, et lõppkasutaja jaoks muutuks teenus mugavamaks, kui e-teenuseid arendatakse sidusalt. Aadu Must küsis, kuivõrd on muutuste kavandamisel arutatud teiste riikide kogemust. Talihärm vastas, et teiste riikide tegevusega ollakse kursis. Margit Sutrop küsis, miks ei võiks seda eelnõu rahvaraamatukogu seaduse muutmise eelnõuga koos menetleda. Talihärm vastas, et kindlasti on esikohal lõppkasutaja, nii teadlaste huvidega arvestamine kui ka ühiste huvide kooskõlastamine. Heidy Purga sõnas, et eelnõu vastuvõtmisel pimedate pimedate ja vaegnägijate jaoks kohe midagi paremaks ei muutu, sest rahvusraamatukogu alles renoveeritakse. Ta küsis, millised on need tingimused, mis vahepealse aja jooksul paremaks muutuvad. Talihärm vastas, et juba enne renoveerimise lõppu saavad paremaks e‑teenused.

Kristina Šmigun-Vähi küsis, kas muudatuste käigus inimesi ka koondatakse. Talihärm vastas, et kõik töölepingud lähevad üle rahvusraamatukogule. Purga küsis, kas rahvusraamatukogu töötajad on riigi palgasüsteemis ning Eesti Hoiuraamatukogu töötajate palgatingimuste üle otsustab kohalik omavalitsus.

tuua enne Riigikogu suvepausi või jätkata menetlust sügisel. Koosoleku lõpus tegi Aadu Must ettepaneku täiendada järgmise, 12. mai komisjoni [istungi] päevakorda punktiga,

teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 31. mail 2022 ja teha ettepanek teine lugemine lõpetada. 16. mail kogunes kultuurikomisjon veel kord seda teemat arutlema. Aadu Must sõnas, et eelnõu puhul on mõned vaieldavad küsimused, aga need on pigem töökorralduslikud ning nende lahendamine ei ole otseselt seadusandja pädevuses. Komisjon eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei ole teinud. Must lisas, et eelnõu teine lugemine on planeeritud 31. maiks. Ta tegi ettepaneku kinnitada eelnõu menetlusdokumendid. Viktoria Ladõnskaja-Kubits sõnas, et Isamaa fraktsiooni arvamuse kohaselt on eelnõus [teatavad] nüansid, mistõttu tuleb seadus paari aasta pärast uuesti avada. Tekib küsimus, miks ei võiks eelnõuga ettenähtud tegevusi samuti edasi lükata. Heidy Purga küsis, kas Eesti Pimedate Raamatukogule vajalikud teenused saavad Eesti Rahvusraamatukogus olema üle maja laiali või koondatakse ühte kohta. Aadu Must vastas, et rahvusraamatukogu nõukogu tegeleb nende küsimustega. Oluline on, et puuetega inimeste jaoks peab olema tegemist nii‑öelda ühe akna teenusega. Seejärel otsustas komisjon konsensuslikult eelnõu menetlusdokumendid

eelnõu näol. Kõik see, mida Sutrop küsis ja Talijärv vastas, oli tore kuulda, aga kas te arutasite seal ka seda, et tegemist on sellise väikese bürokraatliku näpumänguga, mida suurte ponnistustega püütakse läbi viia ja mis on väga mittearusaadaval moel esitatud?

Ahah, jah, enne on mul läbirääkimised. Avan läbirääkimised. Seda soovi ei ole, läbirääkimised on suletud. Muudatusettepanekute läbivaatamisest me juba rääkisime, neid ei ole, ja juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 559 teine lugemine lõpetada. ühtegi konkureerivat ettepanekut meile laekunud ei ole, on selle eelnõu teine lugemine lõpetatud.Nüüd on mul küsimus tervise- ja tööministrile: kas kolme minuti jooksul jõuad midagi öelda või ma lõpetan istungi ära ja jätkame homme kell kaks? Selge, teen neli minutit juhataja vaheaega. Tänane istung on lõppenud.